uvaženi kolega Marko Šimić, izvolite.

točke dnevnog reda. Na redu je - Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o udrugama, prvo čitanje, P.Z. br. 98. Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 95. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 Želi li možda predstavnik predlagatelje dati dodatno obrazloženje? Dobro, zahvaljujem. Izvjestitelji odbora? Ne, zahvaljujem. Otvaram raspravu i prelazimo na rasprave u ime Kluba zastupnika Živog zida uvaženi kolega Ivan Vilibor Sinčić.

U ime predlagatelja javlja se uvaženi državni tajnik u Ministarstvu uprave gospodin Mihovil Škarica. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zastupnici. Intervencija u postojeći Zakon o udrugama je jako mala zapravo važećim Zakonom o udrugama, propisano je da statut udruge mora sadržavati odredbe o izgledu pečata. Ovim nacrtom prijedloga zakona predlaže se brisanje te obveze za udruge sa svojstvom pravne osobe čime se provodi jedna reformska mjera ukidanje upotrebe ukidanje upotrebe pečata odnosno provodi zaključak Vlade RH iz svibnja 2016. kojim je utvrđena obveza izrade odgovarajuće izmjene propisa kojima će se ukinuti obveza upotrebe pečata. Ovakvom zakonskom novelom doprinijet će se pojednostavljenje procedura koje u praksi zahtijevaju upotrebu pečata, ali i uštedi na troškovima za izradu pečata. To bi bilo za sada sve. Zahvaljujem. Zahvaljujem uvaženom državnom tajniku gospodinu Mihovilu Škarici. Imamo nekoliko replika. Uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Poštovani tajniče, vidimo znači da će doći do izmjena po pitanju pečata, znači da neće biti obaveza nekakav oblik i tako da neće biti udrugama teret. Mene osobno zanima imate li informaciju točnu koliko iz proračuna RH kako državnoga proračuna, lokalnog i regionalnog odlazi novca za udruge? To me zanima isključivo zbog toga šta su udruge one koje bi trebale biti bogatstvo civilnog društva i koje bi se trebale za razvoj civilnog društva, međutim činjenica je i to javnost zna da su brojne udruge nemaju funkcionalnost tj. da ne služe onome čemu bi trebale služiti nego su svrha same sebi, pa me zanima imate li tu informaciju. Ako nema bilo bi dobro da vidite taj broj udruga i sredstava koliko udruge primaju na svim razinama i gdje se troše jel vidimo da danas su brojne, imamo i humanitarne udruge koje rade svoj posa i udruge koje se bave stvarno razvojem civilnoga društva, međutim brojne služe i svrha su same sebi pa bi me baš zanimalo ako imate taj broj i koliki iznos ide tim udrugama. Hvala Zahvaljujem uvaženom kolegi Miri Bulju na replici. Odgovor državni tajnik gospodin Škarica. Izvolite. **Škarica, Mihovil** Uvaženi zastupniče, u ovom trenutku nemam taj podatak. Ministarstvo uprave zapravo samo vodi registar udruga i provodi nadzor nad udrugama. Financiranje udruga koje su registrirane u RH za to je zadužen vladin Ured za udruge. Zahvaljujem na pitanju. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru uvaženom državnom tajniku gospodinu Škarici. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Tomislav Žagar. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi državni tajniče. Dakle svakako treba pozdraviti ovu zakonsku izmjenu jer ona ide u onom smjeru koji je Vlada najavila, čak i prethodna vlada gospodina Oreškovića, sada je Vlada gospodina Plenkovića da se smanje nepotrebni troškovi svima onima koji posluju na tržištu i u slučaju udruga koje su obavezne registrirati se i onda izraditi pečat. Dakle pečat neumjetno odlazi u povijest, ono čemu treba obratiti pažnju posebno evo vaše ministarstvo, treba vidjeti sve sustave koje vode k modernizaciji općenito svih poslova kojima su danas građani izloženi, a to je posebno preko sustava e-građanin koji još uvijek nažalost nije zaživio u onoj mjeri u kojoj bismo mi htjeli. Tu je potrebno niz edukacija. Sustav e-građanin traži dvosmjernu komunikaciju i to je problem ljudima. Treba određeni da tako kažem i napor otići u FINA-u uzeti ili ili u Poreznu upravu sada se više ne sjećam, treba negdje otići i pokupiti podatke za samu registraciju na tom sustavu jer mislim ne znam jeli vi u ovom trenutku imate podatke koliko građana koristi taj sustav, koliko je njih uključeno u taj sustav jer nove tehnologije će nam sigurno omogućiti i putem elektronskog potpisa i putem vremenskog pečata puno jednostavnije i bolje poslovanje. Dakle ovu svakako promjenu treba pozdraviti. Naravno tu je još niz zakona koje treba promijeniti da bi pečat otišao u povijest. Zahvaljujem uvaženom kolegi Žagaru. Molio bih uvažene kolege da ne ometaju govornike, ako imate što za raspraviti. Kolege, uvažene kolege molio bih da ne ometate govornika. Hvala lijepo. Odgovor na repliku uvaženi državni tajnik Mihovil Škarica. Izvolite. **Škarica, Mihovil** Uvaženi zastupniče, mogu se samo složiti s vama i Ministarstvo uprave radi na proširenju sustava e-građani i na njegovoj punoj funkcionalnosti. Ono što je dobro u sustavu e-građani je da je on pokrenut i da je on otvorio vrata toj dvosmjernoj komunikaciji koja još u potpunosti nije zaživjela, ali u reformskim mjerama ovoga ministarstva i cijele Vlade je da se ta dvosmjerna komunikacija da se operabilnost odnosno komunikacija građana sa upravom događa dvosmjerno svakako, svakako je nama to u planu. Zahvaljujem. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru uvaženom državnom na izvjestitelje odbora, da li žele uzeti riječ? Ne. Zahvaljujem. Prelazimo na raspravu. Uime Kluba zastupnika MOST-a Nezavisnih lista za raspravu se javio uvaženi kolega Tomislav Panenić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Danas imamo temu udruga ali zapravo u pozadini toga je reformska mjera. Ja bih samo vratio se u ono što je u obrazloženju i navedeno kada je donesen zaključak, kada je Vlada donijela zaključak da se ide sa ukidanjem pečata. To je još bilo, ispričavam se, u travnju prošle godine, 28. travnja. Ja ću samo napomenuti što je tada pisalo. 1. donesen je zaključak, sva tijela državne uprave popisati sve propise u kojima se spominje nužnost korištenja pečata da bi se krenulo u tu promjenu, u brisanje toga. Koji je bio rok? 15 dana. Znači 28 travnja je bilo 15 danom da se to napravi. Mi smo danas, evo nas u ožujku sljedeće godine. To je zapravo reforma na način kako mi pokrećemo. Ja pohvaljujem evo i Ministarstvo uprave jer nisam do sada sreo ovdje jer ja sam bio taj koji sam i gurao dok sam bio ministar ovaj zakon da se to mijenja, ukida. Na kraju krajeva ma makar da netko kaže sa određene institucije nije više potrebno dok ne zamijenimo. Ali evo nažalost nije bilo ni toga. I ovo je prvi zakon nakon praktično 10 mjeseci koji dolazi pred ovaj cijenjeni dom da bi se napravilo. I tada smo već rekli, ne želimo da to budu promjene gdje će svi čekati da se mijenja zakon radi ne znam usklađivanja sa EU, radi usklađivanja sa nekim drugim potrebama koje ima nego želimo da se promijeni odmah samo taj dio. I to je u ovome prijedlogu zakona, znači samo obaveza da u statutu definiraju pečat što je, zapravo konačno i, drugim riječima ukidanje, samo to ništa drugo. Ja ne vidim zašto se nije do sada pristupilo tome da se svi ostali izjasne a pogotovo zašto se nije pristupilo u, …/Govornik se ne razumije./… u sektoru trgovačkih društava, u privatnom sektoru da se njih oslobodi. Pa čak imamo i odluku gdje je visoki sud rekao za trgovačka društva to nije potrebno a nama u Zakonu o sudskom registru još uvijek se navodi. I sad, rekli bi zašto tih 15 dana nije poštivano. Nekako svi su vidjeli krizu Vlade i mi ne moramo ništa raditi. Stanimo svi, evo prošlo je 7, 8 mjeseci, nema potrebe. Ono tko zna, kada dođe nova garnitura možda oni promijene stajalište pa neće se nitko izložiti. I stalno razmišljamo, politički ne razmišljamo onako onako kako bi trebalo gospodarski, poduzetnički, da je to mjera oko koje svi se slažu. Na kraju to je bila i mjera koja je podržana i od komora svih nadležnih, od ostalih mjera. I što se onda događa? Mi zapravo alimentiramo to i donosi sadašnja Vlada 5. siječnja ove godine akcijski plan u kome kaže idemo sa ukidanjem pečata. tu nije navedeno vrijeme ali onda smo imali 15 dana. Sada je prošlo i od 5.1. imamo dva mjeseca je opet prošlo a ovo je prvi propis koji je došao. Ja govorim samo na Doing business ljestvici ako već želimo biti konkurentni, na ovaj način sigurno ćemo za 20 godina postići ono što su minimalni standardi koji ne ugrožavaju niti jedan proračun niti će naškoditi bilo kojoj da kažem strukturi koja bi trebala osiguravati prihode na nekoj razini. Znači mi nismo sposobni praktično 10 mjeseci to promijeniti. Ali evo, samo bih spomenuo da s jedne strane krećemo sa reformskom mjerom, idemo ukidati obavezu, idemo olakšati ljudima. S druge strane čitam odluku vezano za izravna plaćanja u poljoprivredi tko je možda proučio, pa stoji za obaveze oko soje, znači soju, sijali su, i znamo ima isto tako puno poljoprivrednika koji su sijali tzv. tavanušu na svoj rizik. Da li je to dobro, nije dobro, na koji način rješavati. A što smo stavili onda? Idemo tome doskočiti, moraju imati certificirano sjeme i dostaviti u Agenciju za plaćanja kopiju računa i certifikate sa vreća. Znate šta je to? To vam je, imate stotinjak vreća, vi sa svake vreće trebate otkinuti, to slagati, nositi papire. Ja mislim da je jednostavnije onda ostaviti pečat ako je već tako pa će možda udariti pečat i kaže, ja garantiram kao vlasnik tog poljoprivrednog gospodarstva, stojim iza toga, ja nisam upotrijebio sjeme koje nije certificirano, ili upotrijebio sam sjeme koje je certificirano. Prema tome, ja govorim samo o nelogičnostima koje radimo, umjesto da sustavno krenemo ka olakšanju poslovanja trgovačkih subjekata, u ovom slučaju udruga, mi opet pronađemo nove administrativne mjere radi toga što je pretpostavka da svi su lopovi. I to je loše što mi krećemo sa te pretpostavke da svi žele izigrati sustav i onda otežavamo funkcioniranje i stvaramo novu da se razvijaju paralelni sustavi kako da se zaobiđe zakon. A da se vratim i na udruge, ovo je jedna od mjera. I naravno da o udrugama puno se bilo razgovaralo o povlačenju sredstava iz državnog proračuna. Ali zaboravljamo da na razini lokalnih samouprava malih djeluju i mali nogometni klubovi, da djeluju mala lovačka društva, da djeluju mala kulturno umjetnička društva koja jedva preživljavaju. Ne mi smo im stavili, vi morate voditi puno knjigovodstvo, morate izvještavati. Netko tko ima 2, 3, 4 tisuće kuna ili 5 dobije maksimalno, on treba tražiti nova sredstva da bi platio knjigovodstvo. mi zaboravimo da kada idemo rješavati ako je problem udruga da se orijentiramo prema onima koji su velike udruge, da vidimo njihove izvore prihoda, da vidimo da li oni imaju neku održivost ili su doslovno naslonjeni prvenstveno na državni proračun, na nacionalnu zakladu, da vidimo kako možemo njih optimizirati, možda i gurnuti upravo u onom smjeru gospodarske neke djelatnosti da ono što sada putem forme udruge koriste pa bi to trebalo i oporezovati. Ne, mi preskočimo svu tu proceduru i opet kaznimo male. I stalno se vraćamo, trebamo potaknuti poduzetništvo, trebamo potaknuti nove koji ulaze, mi stavljamo nova ograničenja. U zadnje vrijeme evo jedinu mjeru koju sam vidio da je potaknuta u tome dijelu je oslobađanje za početnike, za nova poduzeća u gospodarskoj komori. Ali onda s druge strane dogodi nam se da u obrtničkoj komori radi toga što smo promijenili model poraste naknada. To je zapravo nešto što poništava i ovu mjeru i ovu dobru intenciju i treba voditi računa da bilo koji propis koji uvodimo ne samo da li se on odnosi možda na onako direktno što je vidljivo, nego da vidimo koje ima i nusefekte i zapravo koliko je u kontradikciji sa onim što je intencija i prošle Vlade i ove Vlade, a to je poticanje poduzetništva, poticanje lokalnih inicijativa i olakšanja života svima ne samo gospodarstvu u udruženjima, nego isto tako i građanima. I od strane MOST-a ovaj prijedlog će dobiti potporu, ali isto tako očekujemo u budućem vremenu da svi zakoni, a Agencije za investicije i konkurentnost ja sam i to vidio izlistala je, toga ima niz. Imamo četrdeset propisa koji svi trebaju doći ovdje, jer svima treba donijeti takvu odluku brzu i to bi trebalo riješiti u sljedećih mjesec dana. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Tomislavu Paneniću na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Josip Đakić, izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Panenić, puno ste govorili o razlozima donošenja ovih izmjena i dopuna Zakona o udrugama i njihovoj efikasnosti koju ja zapravo ne vidim. Nikakva efikasnost se neće dogoditi, nikakva racionalizacija, operacionalizacija pa ni gospodarske uštede jer udruge su neprofitne organizacije od 95% i ne privređuju, niti trže, niti rade. Ono što me brine da se briše obaveza žiga i da se ne potpisuje elektronički potpis što otvara široku lepezu mogućnosti manipulacija, zlouporaba i tko zna kakovih drugih mogućnosti koje će doprinijeti tome da će čelnici udruga i njihova uža rukovodstva imati strašnih problema. Dok nije propisan način kako se dokument u pravnom prometu da li on od udruge ili pravne osobe bilo koje vrste ili trgovačkog društva, obrta ili bilo čega kako se ovjerava mislim da sam potpis nije taj koji može biti vjerodostojan i koji može doprinijeti tome da ne bi se dogodile zlouporabe, manipulacije, prijevare i ostalo. Stoga trebalo je prihvatiti da se u ovaj zakon stavi i ono što to propisuje se udrugama i zašto baš udruge su te prve kojima se događa to da se neće morati propisivati da imaju u statutu izgled i opis žiga. To ne čini nikakve uštede. To je samo dodatni trošak, jer ćemo sad morati sazvati skupštine koje će promijeniti statut da u statutu više nema toga, jer zakon to više ne nalaže. Mislim ne moramo, fakultativno ne moramo. Donesen je zakon, ne moramo ali u biti ćemo morati. Poštovani kolega Đakić, ja ću vam ispričati evo osobno iskustvo. Odete u Njemačku, kupite automobil, netko vam napiše komad papira i potpiše ga. Odjavite ga, prijavite na carinske tablice, dođete do hrvatske granice, dođete na carinu. Znate šta onda postave pitanje? A gdje je pečat na tome? Ako Njemačkoj državi je bilo prihvatljivo da na osnovu nečijeg potpisa odjavi vozilo vrijedno desetak više tisuća eura i da ga pošalje u inozemstvo i vjeruje tome potpisu, ne mi smo kao Hrvatska sigurno da kažemo ti koji će biti mjerodavni i reći, ne potpis je taj taj koji mora biti. Mi govorimo o općem oslobođenju svih. Znači došli su, ja sam i sam tu izrekao, ja negodujem radi toga što su prvo došle udruge. Zašto nije došla prvo trgovačka društva? Hajmo pitati zašto nisu došli prvo zakoni koji trebaju olakšati? To je pitanje koje stavljamo pred Vladu i gdje želimo odgovor. udruge, ja ne govorim samo o toj financijskoj. Govorim o obavezi. Nosili ste pečat. Kad god se negdje pomjerite odete ne znam u mirovinsko trebate izvaditi, kaže zahtjev ali mora biti pečat. Znate koliko je trošak u putovanju, u gubitku vremena, u obavezi koja će biti svima, ne samo udrugama. A što se tiče udruga i njihovom funkcioniranju sada je zapravo pravo vrijeme kada idemo u trenutku izbora svi kandidati će trčati od udruge do udruge, svima će obećavati, davati neke sitne novce, samo da bi dobili naklonost članova. Prema tome, te iste udruge koje ćemo sad prozvati možda sad i ovdje neki, onda će se pojavit tamo i reći dajte glas za ovoga i onoga jer to je prihvatljivo. Onda nećemo pričati o olakšanju njihovog funkcioniranja. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Paneniću na odgovoru. Sljedeći se na repliku javio uvaženi kolega Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Panenić, u vašoj raspravi ste rekli nešto što je mene frapiralo, a vjerujem i hrvatske građane. Zavapili ste ovdje pred hrvatskom javnošću da Vlada HDZ-a i MOST-a nije uspjela, pazite ovo nije uspjela u 9 mjeseci donijeti dva zakona kojim se ukida obveza da tvrtke i obrtnici a sada i udruge ne više ne koriste žigove. Pazite kolika je to neefikasnost i nesposobnost da vi sada ovdje kao dio vladajuće koalicije pred hrvatskom javnošću pitate se kako je to moguće, zašto se to nije desilo, da li je to neka opstrukcija u državnim službama, zbog čega mi nismo uspjeli HDZ i MOST napraviti taj mali korak da olakšamo poslovanje i ukinuti žigove. A sjećamo se svi ovdje gospodina Oreškovića i onih famoznih izjava u medijima možete spremiti žigove u ladice, možete zaboraviti na to. To je velika reforma koju je MOST pokrenuo. Vi ste gospodine Panenić osobno na tome danima medijski jahali, govorili kako ste to genijalno predložili a sada ovdje za ovom govornicom se iščuđavate i kažete kako sad da je Vlada Andreja Plenkovića 5. siječnja ponovno napravila istu najavu kao Vlada gospodina Tihomira Oreškovića u svibnju mjesecu. Pa dajte se uozbiljite ljudi pa ovo je smiješno. Kakva je ovo vlast? niste uspjeli u 7 mjeseci jedan obični zakon donijeti da bi ukinuli žigove, a sada tu prosipate čuđenje i ne znam šta prevaljujete krivicu na službenike zbog vaše nesposobnosti i nesposobnosti HDZ-a i MOST-a. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Poštovani kolega Maras. Evo dobro je malo spustiti ton u svemu tome. Ja bi samo rekao da niste bili toliko uzrujani onog trenutka kada ste tu reformu prekinuli, kada ste vi i vaš klub zastupnika digli ruku da padne vlada. Znači tada je ta reforma stala i vi ste željeli promjenu takvu. Sada ono ne možete mene prozivati jel na kraju ja bi se vratio isto na vašu.

bih samo vratio možda što nije korektno, ali na isti način vašu inicijativu oko ukidanja članarine HGK, znači vi ste krenuli s tim na vrijeme krenuli. Zašto niste To je nešto što trebamo se uvijek pitati. Ja sam makar iskren pa onda kažem ovdje to je trebalo napraviti, treba ubrzati i svi moraju u tome sudjelovati. Ove prozivke svako treba pogledati u ogledalu zapravo što sam nije napravio. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Paneniću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Stevo Culej. Izvolite. **Culej, Stevo (HDZ)** Hrvatice i hrvati. Poštovani potpredsjedniče. Eto kada se govori o udrugama i ja osjetih potrebu da nešta kažem svojoj bivšoj Udrugi specijalne policije iz Domovinskog rata Krpelj Vinkovci koja djeluje od 2000. godine, dakle sve ove godine ona je obilježavala pogibiju svojih dvanaestorice pripadnika u Borovu Selu 2.5. za sve te godine uspjela je dobiti dvije tisuće kuna kao potpore od tadašnje ministrice hrvatskih branitelja gospođe Jadranke Kosor. Pa bi samo radi usporedbe primanja dakle dvije tisuće kuna za 16 godina koje smo mi dobili pročitao šta su dobile neke druge udruge. Pa tako čitam o dojeli financijske podrške organizacijama civilnoga društava u području međunarodne razvojne suradnje iz sredstava državnoga proračuna RH. Centar za mirovne studije sa naslovom tema „Dva sukoba, dva prostora, zajednička želja za mirom“ 250 tisuća kuna. Želja za mirom vidimo kakva je. Udruga Zdenac „Prevencija zaraznih bolesti u Tanzaniji“ 150 tisuća kuna, prevenirali ne znam šta su im kupili za prevenciju.

Odraz održivi razvoj zajednice 249, Centar za žene žrtve rata 250 i BaBe „Budi aktivna, budi emancipirana“ 243 tisuće kuna, a nisu ni najveću najveću temu koju su trebali iskoristiti u obrani gospođe Anastazije iskoristili tih 240 tisuća kuna. Srećom pa je ova Anastazija naša, a nije ruska Zahvaljujem uvaženom kolegi Stevi Culeju na replici. Odgovor uvaženi kolega Panenić. Izvolite. **Panenić, Tomislav (MOST)** Poštovani kolega Culej. Svako od nas će se naći, da li osobno ili kroz nekog člana obitelji u nekoj udruzi za koju vjeruje borit će se svojim doprinosom pogotovo mi kada se nađemo u ulozi da da pokušavamo djelovanje kroz udrugu progurati da budemo uspješni, onda i negodujemo. Negodujemo kada nemamo potporu, nije samo financijska potpora, negodujemo i kada nemamo potporu da vjeruje se da taj cilj je za boljitak Hrvatske. I stvarno treba nekada pronaći mjeru gdje su ta sredstva koja se odvajaju za nešto što nije hrvatski interes od onoga što je hrvatski interes. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Paneniću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. Kolega Paneniću, dobro ste napomenuli da imamo brojne udruge u lokalnoj samoupravi koje vrlo teško egzistiraju, a vrlo su bitne. Pa tako i sportske udruge, kulturne udruge i civilne udruge, a poglavito sportske udruge. I činjenica je da danas imamo jedan problem ogroman da te udruge moraju poštivati zakon koje su male, sa malim budžetom koje moraju osigurati da naša djeca imaju mogućnost da se bave sportom. Dok imamo problem u krovnoj organizaciji Hrvatskom nogometnom savezu gdje Ured za sport mora slati dopis HNS-u da poštuje Zakon o sportu. To je poruka u biti jedna katastrofalna, da krovna organizacija u biti ključ sporta je bavljenje naše djece primarno u ovim rubnim tj. nerazvijenim područjima dok u većim imaju mogućnost djeca izbora, a u manjim nemaju. Zaista HNS sa nepoštivanjem Zakona o sportu sa svim svojim manjkavostima i plusevima je pokazao tim djelatnicima na terenu u biti jednu lošu poruku. I s ovim potezom, evo MOST je na tome inzistirao i već godinu dana i druge političke opcije da se poštiva Zakon o sportu. Vaša poruka, u biti vaš stav, kakav je to zakon kakva smo mi država gdje oni koji koriste novac u velikim količinama javni u …, a radi se o sportu onome šta je najbitnije poglavito u nerazvijenim krajevima, ali opet ponavljam, u razvijenim područjima u gradu Zagrebu i ostalim djeca imaju mogućnosti baviti se sportom, kakva je to poruka onim ljudima koji se volonterski i svoje vrijeme izdvajaju bave sa tim sa tim da se omogući toj djeci da se bave sportom, stvari svojim aktivizmom da u svojoj sredini omoguće. Znači HNS je jedna sramota bila do sada jer ovakvim ponašanjem prema tim ljudima i našoj djeci, a na račun hrvatskog građanina je

bavi sa svojim zapravo najnižim razinama natjecanja i sigurno da amaterski, volonterski klubovi imaju brojne probleme. Jedan od problema, ako je, ne znam nogometno igralište u vlasništvu lokalne samouprave, znate kako ga mogu koristiti? Jedino ako nogometni klub na javnom pozivu dobije pravo da koristi to. Znači ako želi imati svlačionicu, mora javni poziv biti raspisan. Uvijek se može netko drugi javiti. Znači bitno je da mi opteretimo i administrativno jer kada dođe državna revizija u lokalnu samoupravu i vidi da nije proveden natječaj kaže ali to nije u redu, vi morate provesti. Znači i ako imate dvije, tri udruge koje dijele jedan prostor vi biste trebali kroz natječaj zapravo dobiti tko će se od njih javiti i dobiti otežavamo, otežavamo život pogotovo u ruralnim područjima. A za jedan takav nogometni klub kao što ste i spomenuli, što je najveći trošak? Ne oprema koju se snalaze, pokušavaju kroz donatore, ne putni troškovi, gdje se sami voze, gdje riskiraju svoje živote da bi dovezli i djecu i mlađe kategorije i svi skupa na nogometnu utakmicu nego dođu suci koje treba platiti, koje treba platiti preko računa, gdje nema komunikacije oko toga što je najveći trošak, što otežava te prve korake u natjecanju, gdje je netko propisao mora biti glavni sudac, moraju biti dva pomoćna suca, možda je i jedan dovoljan samo. Ali tu komunikaciju kako sačuvati sport na tim najnižim razinama mislim da moramo otvoriti i tu ću se boriti za kvalitetu koju ćemo kasnije imati kroz sportaše koje prepoznaju u svijetu. Jednog Šukera ćemo stasati jedino ako motiviramo prve naraštaje a ne da kao kod vas ili kod mene da nogometni klubovi i drugi sportski klubovi nestaju kako ljudi nestaju s naših područja, tako i sport i ukupan društveni život nestaje. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Paneniću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Maro Kristić. **Kristić, Maro (MOST)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kada sam vidio ovoliki broj prijavljenih odmah mi je zapravo bilo jasno da će se najmanje govoriti o ovom zakonskom prijedlogu jer kada bi se govorilo samo o zakonskom prijedlogu trebali bi možda samo aklamacijom podržati prijedlog. I mislim da većina kolega uopće koji su raspravljali do sada i nisu zapravo shvatili intenciju ovoga prijedloga. Dakle ovim prijedlogom izmjena i dopuna ovog zakona se samo ukidaju odredbe o izgledu pečata. Znači ne ukida se pečat nego se ukida jedna administrativna barijera i ostavlja se na mogućnost udrugama da one odrede same kako će taj pečat izgledati i hoće li ga uopće imati. I jednom, samo jednom zapravo skupštinom koju će održati i uskladiti svoje statute će izbjeći da ovu materiju ikada više moraju mijenjati u svojim statutima a do sada je odredba bila takva da praktički Hvala vam zaista jedne sveobuhvatne izmjene i uskladbu sa puno drugih zakona. Pa i kada govorimo o mladim sportašima, nogometašima, načinima financiranja, oporezivanja koje zaista je diskriminirajuće kada govorimo o udrugama s malim proračunima i velikim proračunima ali to je svakako tema koju moramo ostaviti za neki drugi put, otvoriti jednu široku javnu raspravu, uskladiti puno zakona da bi imali transparentan rad udruga. I svakako ono na čemu najviše treba raditi i to je sigurno da treba jačati za edukaciju ljudi koji rade u udrugama ali i pojačati sustav nadzora. Jer danas mi recimo u mojoj Dubrovačko-neretvanskoj županiji imamo preko 600 registriranih udruga a ja sam siguran da od tih 600 registriranih udruga barem njih 500 ne dijeli u skladu sa statutom, da je većini njih možda i čak sukladno odredbama Zakona o udrugama istekao rok u kojemu su trebali sazivati skupštine jer bi po sili zakona trebale biti brisane iz registra udruga, međutim to je jedan nered koji treba raščišćavati, ovo je samo jedan mali korak koji je Ministarstvo uprave poduzelo ali svakako ova materija zahtjeva jedan puno širi, puno ozbiljniji i sve obuhvatniji, u raspravu na puno široj razini uključivši uključivši i druga ministarstva i zainteresiranu javnost da bi imali udruge koje su reprezentativne i transparente i koje djeluju u skladu sa zakonom. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi na replici. Odgovor uvaženi kolega Panenić. Izvolite. Hvala. Kolega Kristić, ja ću samo navesti primjer ovoga zapravo kako će olakšati poslovanje, nastanak udruga. Do sada ste morali definirati u statutu, održati osnivačku skupštinu, zahtjev predati u ured državne uprave sa tim pečatom koji je morao biti udaren i onda dođu tamo i oni vam odbiju npr. radi naziva koji možda nije primjeren, treba neka izmjena. Onda to, taj pečat bacite pa onda idete ponovo na skupštinu sa novim prijedlogom pa napraviti još jedan pečat. to smo mi. I ono, 'ajmo zakomplicirati tamo gdje bi moglo biti. I onda govorimo o tome da idemo osnivati poduzeća elektronskim putem, otvarati račune elektronskim putem. Zato kažem, ja stojim iza toga, to nije politika, to je jednostavno potreba u životu. Ja osobno ne želim više koristiti pečat, nadam se i svi građani tako i treba ga ukinuti na svim razinama.

slažem se sa vašim izlaganjem i sa vašom tvrdnjom, odnosno i prijedlogom zakona da se ukida izgled pečata statutom, odnosno da se ukinu sve administrativne barijere koje koče bilo kakvu inicijativu osnivanja pravnog oblika udruga. Međutim, dotakla bih se i ovog dijela koje ste spomenuli vezano za knjigovodstvo da udruge moraju voditi puno knjigovodstvo. Dakle udruga prve tri godine mora voditi dvostruku knjigovodstvo a tek onda kada dokaže da može jednostavno, nakon 3 godine može krenuti jednostavno knjigovodstvo. Takav zakon, odnosno pravilnik smatram jednostavno suludim, ne znam kako drugačije da ga nazovem. Dakle mi u startu ubijamo svaku građansku inicijativu koja želi kroz neprofitne organizacije odnosno pravni oblik udruge funkcionirati, funkcionirati, odnosno razviti poslovanje sutra i otvoriti radne mjesta a s druge strane imamo pravni oblik udruge kroz koji doslovno prolaze milijuni, e to ne kontroliramo a ove male u startu idemo ih zakočiti da uopće niti ne osnuju se. Mislim da kontrolu trebamo usmjeriti upravo na ove kroz čije poslovanje prolaze milijuni nekontrolirano. A ove koji tek kreću i koji se osnuju i koji pokušavaju svoju inicijativu da zaživi do urednog poslovanja, njih trebamo poticati i dapače, ukidati sve administrativne barijere koje njima smetaju na njihovom putu da se osnuju i posluju. Hvala.

teško u životu, premda ja tu uslugu ja ne znam najmanje stotinjak kuna da vam netko napravi uslugu morate dati mjesečno. I što se dogodi onda? Ista ta udruga počela bi funkcionirati. Dođe prvenstveno u svoju općinu ili grad i kaže dajte nam za taj trošak. Nismo još ništa ni napravili, a već nas netko tjera da imamo trošak i ne možemo se pomjeriti. Dakle, to je ta jedna težina koju upravo ta odredba ima. S druge strane obzirom da evo imam imam svoju listu, grupu birača na lokalnim izborima i gdje isto tako izvještaje moramo dostavljati. Tamo se traži jedan vrlo jednostavan obrazac, traži se da se izlistaju od kog smo dobili donacije, šaljemo u Ured državne revizije, šaljemo koje smo imali prihode, rashode. Tri papira. To govori o tome sve. Prema tome, ne treba posebno oblikovati. Za jednostavnu udrugu do određenog limita koji bi trebao zakonodavac definirati to je dokumentacija koja nikoga neće opteretiti niti udrugu, niti onoga tko želi kontrolirati i vidjet će se osnovni, sastavni dijelovi njihovoga djelovanja. oni moraju opravdati svoje postojanje na području na kojem rade. Da li će dobiti sredstva ili ne to je opet odgovornost prvenstveno lokalne samouprave kako ih potiče ili ako ih, ne znam korisno za tu zajednicu ograničava, a isto tako i državu ako netko radi za ovu državu, ovaj narod poticati ih, a oni koji rade protiv jednostavno reći ono nemamo dovoljno sredstava. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Paneniću na odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice uvaženi kolega Marko Šimić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Danas je pred nama Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o udrugama koji je Vlada RH uputila u saborsku proceduru. Prema službenoj evidenciji u 2014. godini registrirano je i postoji 52450 udruga što je zapravo jedna udruga na 82 stanovnika RH. Iznos financijskih sredstava izdvojen za udruge je u toj istoj godini iznosio je milijardu 14 milijuna Najčešće djelatnosti za koje su udruge registrirane u RH su sportske, kulturne, gospodarske, socijalne, zdravstvene, nacionalne i vjerske djelatnosti, te ostale djelatnosti sa udjelom od preko 20%. U ovoj raspravi dati ću kratak pregled poimanja i doživljaja udruge u društvu, njene definicije, uloge, pravnoga okvira, predloženu izmjenu zakona s predviđenim posljedicama, te zaključno i najbitnije stav Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru u ovom prijedlogu zakona. Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se radi zaštite svojih probitaka ili zauzimanja za opće interese a bez namjere stjecanja dobiti podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje tog oblika udruživanja. Udruga kao najbrojnije organizacije civilnog društva imaju višestruku ulogu u svakom društvu. One ravnopravno sudjeluju u izgradnji demokratskog, otvorenog, uključivog, bogatog i socijalno pravednog, održivog, te ekološki osviještenog društva. One su korektiv vlasti, veza između građana i javnog sektora. Objedinjujući načela neprofitnosti, samoorganiziranosti i transparentnosti, te prizivanja priznavanja volonterskog rada ali i poduzetništva. Udruge potiču građane, privatni i javni sektor prije svega državu na suradnju u provedbi inicijativa od interesa za opće dobro. Izvor prava na udruživanja u Republici Hrvatskoj zajamčen je Ustavom RH koji u članku 43. govori: „Svakom se jamči pravo na slobodno udruživanje radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za socijalna, gospodarska, politička, nacionalna, kulturna i druga uvjerenja i ciljeve. Radi toga svatko može slobodno osnivati sindikate i druge udruge, uključivati se u njih ili iz njih istupati u skladu sa zakonom. Pravo slobodnog udruživanja ograničeno je zabranom nasilnog ugrožavanja demokratskog ustavnog poretka, te neovisnosti i jedinstvenosti, teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske. Pravni okvir za udruge postavljen je Zakonom o udrugama. Neću citirati članke. Samo ću reći da su njime uređeni osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor, prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe, te upis i prestanak djelovanja stranih udruga u RH ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Naime, u članku 13. stavak 3. Zakona o udrugama propisan je obvezan sadržaj statuta udruge gdje u podstavku 3. naveden izgled i sadržaj pečata kao obvezan dio svakog statuta. Ovim prijedlogom zakona predlaže se njegovo brisanje. Naime, Vlada RH je u nacionalnom programu reformi 2016. u dijelu 4.2 lakši uvjeti poslovanja i bolja investicijska klima reformskog područja smanjivanje, odnosno smanjenje administrativnog opterećenja i troškova poslovanja poduzeća zadužila središnja tijela uprave da analiziraju propise iz svoje nadležnosti u kojem se ti propisi odnose na obvezu uporabe pečata pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu profitnu ili neprofitnu djelatnost i to u upravnim, sudskim i drugim postupcima, poslovnoj komunikaciji i drugim radnjama koje te osobe provode. Slijedom toga utvrđena je obveza izrade odgovarajuće izmjene propisa kojima će se ukinuti obveza uporabe pečata. Budući da Zakonom o udrugama propisano da Statut udruge mora sadržavati odredbe o izgledu pečata ovim se prijedlogom zakona predlaže provedba navedenog zaključka Vlade, a sve u cilju modernizacije poslovnih procesa uz istodobno podupiranje gospodarstva kroz operacionalizaciju, stvaranje jednostavnijeg poslovnog Kako je i sam predlagatelj ovog prijedloga zakona naveo u uvodnom izlaganju provedbom ove reformske mjere udruge sa svojstvom pravne osobe više neće imati obvezu propisivati u statutu izgled pečata čime će se doprinijeti uštedama u procedurama koje u praksi zahtijevaju uporabu istoga. Još jednom napominjem da ovaj prijedlog zakona samo dio iz paketa reformskih mjera koje bi trebale rezultirati višestrukim uštedama u javnom i privatnom sektoru u procedurama koje zahtijevaju uporabu pečata. Mjerenjem standarda cost modelom u sklopu akcijskoj plan za smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva izračunato je da je rasterećenje od gotovo 6 milijuna kuna npr. ukidanja pečata u procesu poslovanja odnosno osnivanja blizu 23 tisuće jednostavnih društava s ograničenom odgovornošću i društava s ograničenom odgovornošću sa samo jednim osnivačem. Važno je reći da su o ovom zakonskom prijedlogu Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, te Odbor za zakonodavstvo raspravili na sjednicama, te da su jednoglasnim odlukama podržali ovakav prijedlog zakona u prvom čitanju. Nakon iznesenoga definiciji i uloge udruga u društvu, zakonskih okvira, te predložene izmjene zakona iznijet ću i vlastiti stav o predloženoj izmjeni. Smatram da ukoliko je moguće i svrsishodno istu uvesti u poslovnu komunikaciju tvrtki, trgovačkih društava, te ustanova i ostalih poslovnih subjekata koji kroz svoja pismena odnosno akte stvaraju veće obligatorne posljedice, te financijske obveze i opterećenja od udruga onda istu mjeru moguće radi brže, efikasnijeg i pojednostavljenijeg postupka i snižavanja troškova poslovanja uvesti u poslovanje i poslovnu komunikaciju udruga bez negativnih posljedica po njihov rad i funkcioniranje. Slijedom svega navedenog Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskome saboru podržat će ovaj Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o udrugama i uputiti ga u drugo čitanje gdje će klubovi zastupnika, te zastupnici pojedinačno imati priliku da prijedloge i amandmane sudjelovati u raspravi raspravi i učiniti ovo zakonsko rješenje boljim i kompletnijim. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Marku Šimiću na ovoj raspravi. Imamo dvije replike. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Goran Aleksić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Šimiću, spomenuli ste troškove udruga milijardu i 300 milijuna kuna. Budući da ja dolazim iz Udruge Franak ja moram reći nekoliko riječi o Udruzi Franak koja je omogućila svojim aktivnostima, višegodišnjim aktivnostima prije svega da kroz kolektivnu presudu svi dužnici koji su govorili promjenjive kamatne stope na nezakonit način mogu sudskim putem doći do preplaćenih kamata. A drugo, što je puno konkretnije, omogućila je da 55 tisuća obitelji, oko 55 tisuća obitelji smanji svoja dugovanja za ukupno 6,5 milijardi kuna i da im se vrati još dodatno milijardu i 100 milijuna kuna na temelju Zakona o konverziji koji je ovdje jednoglasno donesen, ali osim saborskih zastupnika koji su jednoglasno donijeli taj zakon, ja moram spomenuti i ministra Lalovca koji je svojom hrabrošću uspio doprijeti doprijeti do svih da se taj zakon mora donijeti. Ta Udruga Franak koja je toliko učinila za hrvatske građane potrošila je u 6 godina svog postojanja oko 200 tisuća kuna iz proračuna. Dakle efikasnost Udruge Franak u odnosu na potrošnju iz proračuna je ogromna, sav ostali novac dolazi joj iz članarina i iz donacija. Dakle udruga Franak je primjer kako se može volonterskim radom učiniti puno. U ovom trenutku Udruga Franak ima samo jednu zaposlenu osobu samo jednu zaposlenu osobu i to osobu koja vodi ured u Zagrebu. Dakle jednu zaposlenu osobu mora imati, ali više od toga nema. Evo samo sam htio reći da trošak udruga ne mora biti velik da bi udruge bile efikasne. Zahvaljujem uvaženom kolegi Aleksiću na replici. Sljedeća replika uvaženi kolega Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan u vašoj ste raspravi spomenuli dvije stvari koje su me potaknule da vam repliciram. Prvo, krenuli ste sa nabrajanjem koliko je udruga i nastavljate nažalost ovu krivu politiku HDZ-a koji ide za time da civilno društvo slabi u Hrvatskoj. Vidjeli smo izjave savjetnika ministra vanjskih poslova Ilčića koji je htio ove novce koje ste spomenuli za razvoj civilnog društva usmjeriti u nešto drugo, kao da nam udruge i civilno društvo u Hrvatskoj nisu potrebne. Nažalost to je politika koju provodi i bivša vlada HDZ-a i MOST-a, a čini se s obzirom na aktivnosti gospodina Stiera i gospodina Ilčića da nastavlja i Plenkovićeva Vlada. Zato bi volio da evo vi u ime Kuba zastupnika HDZ-a se očitujete o tome da li i u vašoj raspravi sam to shvatio na dobar način da ne podržavate civilno društvo i da mislite da je to bačen novac tih milijardu i par sto milijuna kuna koji se ulaže u civilni sektor u RH ili suprotno od gospodina Ilčića i gospodina Stiera mislite da bi trebalo i dalje nastaviti podupirati civilno društvo. A ja mislim da je Hrvatska napravila jedan iskorak i napravila jedan dobar model podupiranja civilnog društva i da to tako treba nastaviti i podržavam apel onih udruga koje su se prošle godine pobunile protiv ministra bivšeg Hasanbegovića i HDZ koji je najavio upravo ovo šta sada i dalje Ilčić Ono šta mi je također poanta za ovu repliku, žao mi je, pričali ste i o tvrtkama i obrtima koji također još nisu dočekali ovu izmjenu koja je najavljena u petom mjesecu, recite nam kada će to biti i recite nam zašto ste stopirali reforme MOST-a u prošloj vladi da gospodin Panenić ovdje vapi pred hrvatskom javnošću i govori da nije uspio nešto napraviti, vjerojatno misleći zašto mu HDZ to nije prošle godine dao. Hvala vam lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Marasu na replici. Odgovor uvaženi kolega Šimić. Izvolite. Uvaženi kolega Maras zahvaljujem na vašoj replici. No međutim u replici postavili ste nekoliko pitanja, ako zaboravim na neko odgovoriti nemojte mi uzeti za zlo. i civilno društvo u RH za mene i za moju stranku izuzetno su bitne. Cijenimo njihov rad i njihovo postojanje i ne vidim nikakav problem u ovih milijardu i 14 milijuna kuna koji je izdvojen u 2014. godini za udruge ukoliko bi ta sredstva završila u udrugama koje rade djelatnosti za koje su registrirane koje rade zaista za dobrobit građana, za dobrobit članova udruge ali i nekakav opći interes kao što je recimo Udruga Franak što smo čuli iz prethodnog izlaganja gospodina uvaženog kolege Aleksića. Što se tiče zašto idemo prvo to uvoditi u udrugama? Pa zbog toga što sam i u izlaganju naveo da udruge imaju ako imaju pravne poslove, to su pravni poslovi koji ih ne obvezuju na nekakva velika financijska davanja i ne mogu za njih prouzročiti nekakvu veliku financijsku štetu. Tu je još mnogo razloga no međutim i puno je jednostavnija organizacijska struktura dakle udruge, upravljački sustavi i sve ostalo. A što se tiče reformi MOST-a, molim vas recite samo koji zakon od predloženih zakona MOST-a nije došao u saborsku proceduru a koji je predložen da nismo raspravili evo i upravo i raspravljamo i imamo još nekakve zakone koji će doći u skoroj nekakvoj budućnosti na red. I zaista ne vidim uopće razlog za takvu važu zabrinutost i takav nemir u vašim redovima. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Šimiću na odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika Hrvatske seljačke stranke uvaženi kolega Mladen Madjer. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, kolege i kolegice. Zakon o udrugama, mi se tu bavimo Prijedlogom zakona o promjeni žiga, da li žig treba, da li žig ne treba. Mislim to ne vidim da je to velika reforma, što se tiče funkcioniranja samih udruga jer mi imamo puno većih problema oko udruga i to prvenstveno mislim na udruge u ruralnim sredinama. A mi zaboravljamo da udruge u ruralnim sredinama od naših KUD-ova, udruga žena koje dobivaju mala sredstva je, npr. ja dolazim iz općine gdje mi jedna udruga dobiva 5 do 10 tisuća kuna. I onda kada se sjetimo po ovom zakonu da moraju donesti sve papire koje zahtjeva ovaj zakon mislim da su to veliki problemi. Da li idemo ipak na ukidanje tih udruga a bez tih udruga koje šire kulturnu baštinu i održavaju i selo i održavaju ruralne sredine, mislim da se tu moramo prvo pozabaviti tim zakonom i uredbom koja nije dobra za udruge koje se nalaze u ruralnim sredinama. Da li će biti potreban žig, kako on bude izgledao, da li bude okrugli, da li bude okrugli, da li bude ovalni, mislim da je to manje bitno. Dok onima koji na sve načine pokušavaju opstati, znači očuvanje kulturne baštine i bave se prvenstveno volonterski moramo smišljati i na koji način pribavljaju sredstva za tu dokumentaciju. S druge strane i oko samog osnivanja udruga imamo situaciju odnosno mogućnost da nam u RH nažalost pedofili osnivaju udrugu koja se bavi prevencijom i zaštitom djece od seksualnog nasilja. Zakon vas bez obzira što ste 10 godina bili u zatvoru jer ste seksualno uznemiravali djecu ne sprječava da kada odslužite tu kaznu, omogućite, osnujete udrugu koja će djecu štiti upravo od seksualnog nasilja. Mislim da je to isto jedan veliki problem koji se treba razmotriti a ne o žigu kakav će on biti. Uredba, problematika Zakon o udrugama, imamo članak 22, stavak 4. Zakona i članak 5. 19 uredbe gdje registar udruga i registar stranih udruga su središnje elektronične baze podataka koje vode nadležni uredi. Vode ih uredi državne uprave u županijama, jedinstven za sve udruge, odnosno i strane udruge u RH. Registar je ne ažuran. Npr. u registru su kao aktivno vode udruge koje uopće ne postoje. Baza podataka za udruge su nepotpune i neodgovaraju stvarnom stanju. A upis u registar udruga je obavezan kriterij propisan člankom 5. uredbe da bi sve udruge uopće mogle prijaviti na natječaj za dodjelu sredstava. Tu dolazi do nedosljednosti jer registar udruga prema Zakonu o elektroničkoj bazi podataka i stoga sukladno članku 19. udruge prijavitelj ne bi trebao dostavljati taj dokaz u papirnatom obliku a podaci o elektroničkom registru udruga su netočni te se često papirnati izvadak iz registra udruga razliku od onog dostupnog na internetu. Članak 5 uredbe: „Korisnik financiranja

prijavu na natječaj je potrebno potvrda porezne uprave o nepostojanju duga prema proračunu i uvjerenje o nekažnjavanju. O.K, treba prvo vidjeti da li su te udruge koje su prvenstveno, obavljaju volonterski dio rada, da li su oni spremni za svaki natječaj koji raspiše jedinica lokalne samouprave i da li imaju oni vremena da vade te određene papire koji su propisani propisani zakonom. Jasno da se mora voditi računa o svim utrošenim sredstvima koje troše udruge, jasno da oni imaju, to znamo svi da imaju svoje skupštine na svaku na svaku godinu gdje izvještavaju jedinice lokalne samouprave, odnosno načelnika općine o utrošenim svojim sredstvima. Znači pitanje je dali su svi oni koji volonterski obavljaju svoj rad u pojedinim udrugama mogu ovo sve prema ovoj uredbi zakona ispoštivati. Ono što sam napomenuo da se vodi ipak kampanja prema ukidanju i smanjenju tih malih udruga. Stavak 5. isto propisuje da član Povjerenstva za ocjenjivanje može primiti odgovarajuću naknadu za svoj stručni rad sukladno odluci čelnika davatelja financijskih sredstava odnosno čelnika općine. Znači da članovi povjerenstva bi trebali biti ljudi stručni u području za koje se raspisuje natječaj za financiranje udruge, te bi bilo poželjno da svoj rad prime naknadu. Jasno da u malim sredinama je nemoguće naći takve osobe, a što se tiče naknade da dobivaju naknadu u ovak' osiromašenim jedinicama lokalne samouprave to je potpuno nemoguće. Smatram da se primjena odredba sadašnjeg Zakona o udrugama i uredbe i kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge gotovo onemogućava funkcioniranje malih udruga koje se financiraju iz proračuna jedinice lokalne samouprave. Naime, tako što sam i napomenuo da tako male udruge jednostavno nemaju ni kadrovsku ni materijalnog kapaciteta da sprovedu sve zahtjeve koje je pred njih postavilo ovo zakonodavstvo. Uvjeti koje prema uredbi moraju zadovoljavati udruge da bi mogle dobiti sredstva iz općinskog proračuna su

ovakva donesena uredba nije sa ciljem olakšavanja rada udruge i veće transparentnosti trošenja javnih sredstava već sa ciljem gašenja većine malih udruga. Također smatram da su udruge u ovakvom obliku u kojem danas postoje i načine na koje se financira do donošenja uredbe temelj društvenog života, očuvanje tradicionalne vrijednosti hrvatskog naroda i očuvanje kulturne baštine. To osobito napominjem da vrijedi u malim ruralnim područjima. Primjenom i ovakve uredbe doći će do gašenja malih udruga kroz koje građani zadovoljavaju svoje društvene i kulturne potrebe, odnosno doći do rastakanja hrvatskog društva što smatramo da je bio na žalost cilj donošenja ovakve uredbe. Znači da treba poduzeti sve da se ovakva uredba ukine kako bi ipak omogućili u malim sredinama da od Udruge žena kulturno-umjetničkih društava, od sportskih udruga, od Udruge lovaca koji su prvenstveno volonteri mogu dalje živjeti i da mogu koristiti sredstva koliko je moguće iz jedinica lokalne samouprave. I smatram da način ovakve uredbe nije pogodan za male sredine i udruge koje su manjih financijskih primanja od velikih udruga. Znači da predlažem da se ipak razgraniči zakon od financiranja sa određenim broj sredstava koliko primaju udruge, da li to bude 50 do 100 tisuća kuna ili one udruge koliko smo čuli da da je prema udrugama bilo milijardu i nešto kuna. Znači, da imaju neke udruge koje primaju velika sredstva i smatram da bi morala postojati razgraničenje od udruga koje se stvaraju amaterski i primaju malo sredstava prema onim udrugama koje jasno koriste puno sredstava iz i državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Gospodine Madjer, vi ste u vašoj raspravi iako je bila malo ekstenzivnija od ovoga točno što se zakonom mijenja dotaknuli upravo ono šta je bit i šta na žalost provode određene snage u hrvatskoj Vladi predvođene Ilčićem, a to je da žele ugasiti i gušiti civilni sektor, znači udruge civilnog društva koje kao što ste vi rekli jako puno pomažu i mogu pomoći i na lokalnoj razini i u jedinicama lokalne samouprave i treba ih snažiti, treba omogućiti ljudima da se udružuju, da se bore za svoja prava primjerice kao što se borio Franak, šta se bore antifašisti, šta se bore žene. Evo jučer smo vidjeli noćni marš u središtu Zagreba. Znači treba omogućiti civilnom društvu da se izbore za ono šta misle da treba i čime će naše društvo biti bolje nego je bilo jučer. Upravo suprotno od onoga za šta se zalažu na žalost danas u hrvatskoj Vladi. I gledajte paradoksa. Tamo gdje bi trebali biti najvidljiviji, gdje je Miro Kovač do jučer radio svoj posao kao ministar vanjskih poslova prema svijetu, prema Europi, gdje bi trebali biti ja bih rekao pokazati te svoje europske vrijednosti. Mi stavljamo čovjeka koji želi ukinuti civilno društvo i suzbiti udruge civilnog društva gospodina Ilčića. Pa zar to nije paradoks? Pa zašto to radimo? Zbog čega želimo da u Hrvatskoj, valjda to žele da u Hrvatskoj ostane samo jedna udruga, jedna stranka i jedna partija HDZ. To je valjda jedini cilj tog djelovanja na žalost koji danas u Hrvatskoj imamo na djelu. Hvala vam lijepa. kolega Maras, slažem se sa vama da možda i nije bila ovo konkretno tema sa ovom promjenom samo promjene žiga. Ali sam htio upozoriti na one probleme pogotovo u ruralnim, malim sredinama, da će stvarno se dogoditi da uz težak život u ruralnim sredinama i koje omogućavaju u ruralnim sredinama neko druženje i širenje kulturne baštine da će i onom uredbom koja je postojeća doći nažalost do ukidanja tih udruga jel neće moći više volonteri i neće se nitko želiti uopće prihvatiti da bude predsjednik jel jasno idu odmah prijave kaznene prijave, neće niko želiti da upravlja i da bude predsjednik tih udruga i doći će do ukidanja udruga u ruralnim sredinama. Zahvaljujem uvaženom kolegi Madjeru na odgovoru na repliku. Sljedeća replika uvaženi kolega Darko Milinović. Izvolite. **Milinović, Darko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa ja se slažem s vama da ovo nije nekakva velika reformska mjera, rekao bi da nije uopće reformska mjera. Jedan dio tog zakona koji se mijenja da se statutarno riješi pitanje korištenja pečata, a s druge strane to otvara mogućnost kao što je rekao i saborski zastupnik Josip Đakić i za moguće pronevjere ili nekakve mutne radnje ili čime ćemo verificirati određene dokumente to s ovim zakonom za sada nije regulirano. Svi se na neki način zalažemo za udruge za rad civilnog društva, vidimo da tu prednjači gospodin Maras, ali na taj način bi onda morali na neki način i olakšati rad tim udrugama. netko je spomenuo jednu udrugu koja dobiva 500, 600 tisuća kuna iz proračuna, danas istu dokumentaciju udruga koja aplicira ne znam na 500, 600 kuna, tisuću kuna istu dokumentaciju mora pripremati kao i ona udruga koja aplicira na 500, 600 ili milijun kuna. to bi bio reformski potez ovog zakona kada bi im na taj način omogućili lakše i bolje funkcioniranje. čim vi taknete u udruge, pa evo sjetimo se bivšeg ministra Hasanbegovića koji je htio to na neki način regulirati raznorazne udruge, pa nekima i smanjiti sredstva po njegovom mišljenju ili njegovog tima onim udrugama koje rad i protiv interesa RH e onda je cijela Hrvatska na nogama jel se pokušava na neki način transparentno govoriti o milijardu i nešto milijuna kuna koje se troše na udruge. Ali jednako tako smatram da bi trebalo kroz zakonsku regulativu riješiti i upravo provjeru rada pojedinih udruga i da li one stvarno rade, neke od njih protiv interesa RH. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Milinoviću. Odgovor uvaženi kolega Madjer. Izvolite. Da u potpunosti se slažem sa vama kolega Milinović i to sam ja i rekao u izlaganju da bi trebalo razgraničiti. Nemre udruga sa 500 tisuća kuna koja ima primanja i udruga sa 5 tisuća minimalno u pojedinim lokalnim sredinama da imaju iste i moraju ispunjavati iste uvjete i moraju donositi iste papire i stvarno mislim da to nije uredu. Ali jasno da mora biti uvijek kontrole i nad ovih 5 tisuća kuna ali mislim da bi moralo ipak Ministarstvo uprave razraditi taj dio da nemru biti isti uvjeti za ove sa 500 tisuća kuna i za ove koje koriste 5 tisuća kuna. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Madjeru na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Damir Felak. Izvolite. Gospodine dopredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici, gospodine Mađer ili Madjer. Pa ja bih samo podsjetio, ja slušam sve ove rasprave i mislim da je moja replika koliko je gospodinu Madjeru toliko i svim ostalima koji su se javljali danas za raspravu pa i onima koji repliciraju, a na tragu je onoga što je rekao mislim uvaženi zastupnik Kristić. Ja bih podsjetio da mi danas raspravljamo o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o udrugama koji kaže članak 1. u Zakonu o udrugama NN te i te u članku 13. stavak 3. podstavak 3. briše se, dosadašnji podstavci 4. do 15. postaju podstavci 3. do 14. i članak 2. ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u NN. Gotovo u NN. Gotovo o ničem drugom. Naš Poslovnik kaže razlozi za izricanje stegovnih mjera u članku 238. stavak 1. zastupnik tijekom iznošenja rasprave ne smije govoriti o temi koja nije predmet rasprave. Mi danas vodimo rasprave o svemu o zakonu samom prije svega o meritumu zakona, ali dotaknuli smo se i HNS-a i civilnog društva i certifikata određeni na SOA-i i ne znam čega sve ne, a najmanje govorimo o ova dva članka jer ove izmjene zakona su stvarno šture i ako bi se toga držali kako je gospodin Kristić to rekao mi bi to danas takorekuć bez ikakve rasprave i išli bi prema drugim točkama dnevnog reda. Pa ja apeliram ako ima potrebe, a sigurno ima i slažem se sa većinom ovoga što je gospodin Madjer rekao, da ima potrebe za izmjene Zakona o udrugama da onda to radimo na druge načine, a ne da koristimo ove izmjene o dva članka za raspravu na koju ćemo potrošiti danas koliko ja vidim gotovo cijeli dan. Evo nemam ništa, ja sam to najlakše replicirao svojem kolegi iz Podravine gospodinu Madjeru ali moja replika se odnosi i na većinu velim drugih koji raspravljaju o ovim izmjenama. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Damiru Felaku na replici. Povreda Poslovnika uvaženi kolega Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa kolega potpredsjedniče. Povrijeđen je članak 238. kolega Felak je čak sam vama signalizirao da je povrijedio Poslovnik jer je rekao da daje apel, a ne repliku. Znači ne postoji forma apela prilikom javljanja zastupnika, znači on ne može davati apele nego može replicirati, ali još je opasnije od toga što je on pozvao vas, a ja znam da ćete vi tom zovu odoljeti jer ste tolerantan čovjek, da suzbijete raspravu u ovom Parlamentu i da se uopće ne raspravlja u ovom Parlamentu. Znači kolega Felak je rekao da bi mi trebalo završiti raspravu za dvije, tri minute. Zašto da uopće raspravljamo? Kaže ako se o ovome raspravlja o ovome se uopće ne treba raspravljati. Zato vas molim da evo upozorite kolegu Felaka prvo da ne može davati apele, a drugo da ne može suzbijati raspravu u hrvatskom Parlamentu. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Marasu na ovoj primjedbi na povredu Poslovnika koja po meni ne stoji. Dakle, uvaženi kolega Felak je između ostalog apelirao na zastupnike da u svojoj raspravi se ograniče na sadržaj izmjene zakona a ne na šire područje. Ali u demokraciji hvala Bogu, svatko može govoriti što hoće, ako nije prekršio temeljne zakona, pravila i norme. A i Hrvatski sabor je ovdje i mi sabornici izabrani od naroda pa imamo pravo govoriti o toj temi po onim pravilima i Poslovniku Hrvatskog sabora koji to ograničava. A u onom trenutku ako netko iziđe izvan teme onda nemojte se vi zabrinjavati previše, budem ja njega upozorio tako da slobodno vi radite svoj posao a ja ću svoj. I ne brinite što se tiče toga. Hvala vam lijepo. Odgovor na repliku uvaženi kolega Mladen Madjer. Izvolite. **Madjer, Poštovani kolega Damir Felak, da, istina je da se radi, prijedlog zakona, samo promjena Zakona o pečatu. I zato sam upozorio da je to smiješno da imamo toliko problema u udrugama oko financiranja udruga a dođe kao velika reforma u financiranju udruga, to je promjena pečata. I nije bez veze ovoliko prijavljenih danas za raspravu, sigurno da nije rasprava oko promjene pečata kako on bude izgledao, duguljasti, okrugli, ovalni nego su problemi u financiranju udruga. I zato smo htjeli ukazati na probleme i na lošu uredbu Zakona o financiranju udruga. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega u svojoj raspravi ste spomenuli slučaj osobe koja je osuđena za kaznenu zloupotrebu djece, radi se i treba onda upotpuniti tu informaciju i dati zapravo točne informacije jer ste nepotpunu informaciju dali koja nije korektna do kraja iako se referira i na zakon o udrugama. Dakle radi se o Zdenku Šimunovskom koji je osuđen na 10 godina zatvorske kazne zbog počinjenja najtežih kaznenih djela spolne zloupotrebe nad dvije djevojčice. Po izlasku iz zatvora on je nakon godinu dana osnovao udrugu jer mu je tadašnji Zakon o udrugama to omogućavao. Međutim niste rekli sljedeću informaciju, tada je pravobraniteljica za djecu odmah urgentno reagirala i obavješteno je ravnateljstvo policije, Ministarstvo uprave, Ured za Vlade RH i državno odvjetništvo u Osijeku. Rečeno je dakle da će se odmah po tom pitanju postupati i krenulo se postupati. Ono što je bitno reći da zakonska zabrana zapošljavanja počinitelja kaznenih djela na štetu djece se odnosi samo na djelatnike institucija, ne na civilne udruge. I moram podsjetiti da će zato jedna od izmjena zakona koju će HDZ među ostalim uputiti u proceduru, u onom paketu izmjena koji je najavljen sa ove govornice u ime kluba HDZ-a a tiče se spolne zloupotrebe djece biti i zabrana rada s djecom osoba koje su kazneno gonjene za slučajeve spolnog zlostavljanja. To je potrebno među ostalim i zato što je u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta a RH je u obvezi usklađivanja svog zakonodavnog okvira jer je potpisnica te konvencije a ta se odredba onda treba odnositi i na novi Zakon o udrugama. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Ireni Petrijevčanin Vuksanović na replici. I odgovor uvaženi kolega Madjer, izvolite. **Madjer, Mladen (HSS)** Zahvaljujem i zahvaljujem kolegici na nadopuni ovoga, slažem se sa time i podržavam ovo da će biti promjena uredbe zakona i u potpunosti podržavam. Zahvaljujem na odgovoru uvaženom kolegi Madjeru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Tomislav Žagar. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Madjer, dakle vi ste proširili ovu temu sigurno i, čak smatram da je to i dobro i s vama se slažem u ovom dijelu vezano za udruge u ruralnim prostorima, u općinama jer, gradovima, jer svatko tko je bio predsjednik neke od udruga koje funkcioniraju na dobrovoljnoj osnovi zna kolika je to zapravo muka, odgovornost. S druge strane govorimo o jednom segmentu ove reforme koja ide u promjenu, zapravo o ukidanju pečata kao nečega što omogućava vjerodostojnost dokumenta. Znači pečatom se potvrđuje vjerodostojnost dokumenta. Ne znam ako ste vidjeli onaj šaljivi vidio na youtube kada je onaj radnik čitao proglas radnika a ovaj iza naviri se i kaže a gdje je pečat. Dakle pečat potvrđuje nešto i to više Hrvatska-Irska i mislim da Grčka još imaju taj oblik. Danas imamo elektronski potpis, imamo svu onu tehnologiju koja nam je moderna. Međutim, s vama se ne slažem, ne treba to banalizirati. Znate jer ako vi odgovarate za 50 kuna, 100 kuna ili 500 tisuća kuna, isto odgovarate. Vi pred zakonom odgovarate. I ne bi ova na kraju, ovaj slučaj, afera dnevnica ne bi bio da bi bilo nekakvih drugih mjera osiguranja ili garantiranja, ne samo potpisom, znate koji je najbolji sistem garantiranja? To je naš zemljak, Hrvat, Ivan Vučetić još 1891. uveo u kriminalistiku. To su vam otisci prstiju, prst, pa kada ti staviš to onda se zna da to, onda bi se znalo je li to Saucha ili netko drugi tamo prst podmetnuo. Dakle, postoje biometrijski načini dokazivanja, ovjeravanja i zato ne treba to banalizirati. Radi se o vrlo važnoj stvari i mislim da budućnost, sve one tehnologije koje danas imamo na raspolaganju mogu zamijeniti pečat a evo sada je, u ovom slučaju to su udruge pa nekada se od nekud krene. Evo to sam htio spomenuti. Zahvaljujem uvaženom kolegi Žagaru. Evo prešli smo na biometriju. Odgovor uvaženi kolega Madjer. Izvolite. **Madjer, Mladen (HSS)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Možda sam, nisam naglasio, dapače, treba za svaku kunu koja je potrošena ili sa lokalnog ili iz državnog proračuna Samo sam htio naglasiti da nije istu potrebnu dokumentaciju koju mora vaditi pojedino društvo koje koristi 5000 kuna nije isto kao i ono koje koristi 500 tisuća kuna. Ali za pravdanje i 5 kuna i 500 tisuća kuna, moraju biti opravdani i moraju se predati dokumentacija dokumentacija za pravdanje tih novčanih sredstava. Samo sam napomenuo da treba pojednostaviti dobivanje papira i suglasnosti nije isto 5 tisuća i 50 u dobivanju određenih dokumenata. A mi sad imamo da za sve važi jedan zakon oko dobivanja dokumenata da mogu koristiti sredstva ili iz lokalnog proračuna ili iz regionalnog ili iz državnog proračuna. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru uvaženom kolegi Madjeru. I posljednja replika po ovoj raspravi je uvaženi kolega Marko Vešligaj. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Kolega Madjer, evo prešli smo sigurno van teme ali zbog čega smatram da je važno da ipak raspravljamo o njoj. Osvrnuli ste se zapravo na problem malih udruga u manjim sredinama koja svaka i najmanja izmjena išla ona na dobro ili na loše osjete, svakako. I vjerujte da nas tisuće tih ljudi danas u svojim malim, lokalnim sredinama vjerojatno gleda, osluškuju, ne očekuju ovdje promjenu. Ali vjerojatno negdje u budućnosti osluškuju nas i žele čuti šta imamo za reći. Male udruge u malim sredinama su jedna duša jednoga mjesta. To je valjda svima jasno da osim radnoga mjesta kao prve i najvažnije stvari koje je čovjeku važno osigurati komunalne infrastrukture naravno. Nakon toga sigurno su sport, kultura, slobodne aktivnosti. Jedino na taj način se čovjek kao društveno biće a to svi jesmo može i ostvariti. Ukoliko toga neće biti, on će zapravo selit se. Hajmo gledat na to kao dio također jedne politike koja će ostaviti ljude ipak u manjim sredinama, a valjda je to svima u interesu. Naravno transparentnost pri dodjeli proračunskih sredstava definitivno da, ali definitivno smo i otišli predaleko što se tiče birokratiziranosti. I ovdje treba nešto napraviti. Mi kao lokalna jedinica, lokalna samouprava država je dužna to kontrolirati prema zakonu. Dakle, mislim da je na nama isto da zajedno sa državom i lokalne jedinice na žalost imaju sve manje i manje sredstava. Lokalne jedinice su unatrag deset godina gube svoja sredstva, transparentnost ih košta. Transparentnost na svakoj razini košta, a posebno u manjim lokalnim jedinicama koje na žalost nemaju kadrovskih kapaciteta da prema zakonu sve ove stvari koje su potrebne prate. Dakle, podržavam vas u ovom dijelu svakako da se pojednostavne postupci i da se zapravo omogući našim udrugama da dišu, jer oni, treba cijeniti njihov rad i doprinos koji daju za našu zajednicu. Zahvaljujem uvaženom kolegi Vešligaju na replici. Odgovor uvaženi kolega Madjer, izvolite. **Madjer, Mladen (HSS)** Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora. Da, slažem se sa time i mislim da smo morali prema našim svim onim mještanima iz moje općine, ali i iz cijele Hrvatske morali smo upozoriti na ove stvari koje se događaju oko financiranja udruga. Jer svi oni koji gledaju ovaj Sabor sigurno neće biti da nismo spomenuli to bile bi velike kritike, jer stvarno

Jasno da je pitanje da li su potrebni u nekoj ligi suci, tri suca, delegati. Ali to je problem koji isto rješavati, jer mislim da financiranje udruga mora biti transparentno, slažem se sa tim ali pojednostavljenje oko dokumentacije. Zahvaljujem kolegi Madjeru na odgovoru na repliku. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokratske partije uvaženi kolega Arsen Bauk. Izvolite. Poštovane dame i gospodo, kolegice i kolege zastupnici i uvaženi državni tajniče, poštovana pomoćnice. Zakon o udrugama donesen je 2014. godine nakon jedne dosta široke i dugačke sadržajne i zanimljive javne rasprave. I sudjelovao sam u ovome, u raspravi u oba čitanja kao predlagatelj tada u ime Vlade. I sjećam se da je rasprava o Zakonu o udrugama najveći dio vremena odnijela po pitanju sportskih udruga. Mislim da sam danas jedan od prvih koji je to spomenuo, dakle očito je da su se neki prioriteti o radu udruga promijenili što nije loše. Ali ne mislim da su problemi koji su tada bili u tom smislu nestali. Drugo, evo nekoliko godina nakon donošenja zakona i nakon što su se promijenile još dvije Vlade dobili smo prijedlog izmjena jednog članka, jednog stavka Zakona o udrugama u prvom čitanju što meni govori o tome da je zakon prošao onaj prvi test. Dakle, da ne zahtijeva veće izmjene, barem ne one koje bi se zahtijevale ovako relativno brzu raspravu. Ne slažem se sa onima koji govore o tome da se ekstenzivno tumači Poslovnik kada široko raspravljamo zato jer se mijenja članak zakona koji govori o Statutu a Statut nabraja sve. Prema tome, možemo doista o svemu govoriti da budemo čak i u ovoj užoj užoj temi. Što se tiče samog teksta zakona od jednog članka ne vidimo ništa sporno da se on donese. Klub SDP-a glasat će za ovaj prijedlog, a da bi skrenuli pozornost na još jednu situaciju koja se tiče udruga koja je javnosti bila dosta poznata predložili smo Hrvatskom saboru da donese i zaključak kojim zadužuje Ministarstvo uprave da u roku od 30 dana, a tiče se baš primjene članka 13. Statuta od dana donošenja. Dakle, riješi žalbu Udruge dragovoljaca HOS-a iz Varaždina na rješenje Uredba državne uprave u u Varaždinskoj županiji, a tiče se korištenja pozdrava „za Dom spremni“ u statutu udruge. Kažem to je doista primjena ovog članka zakona, članak 13. zakona i pozivamo zastupnike u Hrvatskom saboru da da podrže taj prijedlog zaključka i time ohrabre Ministarstvo uprave u rješavanju tog slučaja, a ne da budu previše opterećeni raznim povjerenstvima koja bi mogla utjecati na buduća rješenja te problematike jer oni moraju postupati po sadašnjim, a ne po budućim rješenjima za koja sam siguran da će biti još bolja nego današnja. Zahvaljujem. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Bauku na raspravi. Imamo replike. Uvaženi kolega Željko Glasnović, izvolite. **Glasnović, Ja sam pozorno slušao ovo izlaganje. Ja se pitam kad ćemo se mi baviti pravnim, kritičnim stvarima, a ne perifernim pitanjima npr. mi se svi slažemo da je korupcija rak rana hrvatskog društva i da hrvatski građanin gubi povjerenje u pravni sustav. Ima dva paralelna sustava, jedan za kmetove, a jedan drugi za one koji drže iz tog bivšeg političkog perverznog plemstva političkog … škole itd. Držim u ruci ovdje strategija to je za gospodina Bauka pitanje, Strategija suzbijanje korupcije u Hrvatskoj. šta možemo očekivati kada je potpisao taj dokument čovjek koji se sumnjiči za pljačku državnog poduzeća?

što više administracije to više korupcije, 64 tjedna za građevinsku dozvolu itd., svako prima lovu, crni fondovi ko u komunističkoj partiji. I šta je sa udrugama transparentnosti? Zna li iko u ovom Saboru koliko su love dobili taj trojanski konj nevladinih udruga dokumente, detekta itd. koji razaraju hrvatsko društvo koji su plaćeni iz New Yorka jel su oni objavili u svojim godišnjim rashodima, prihodima itd. Šta je sa sukobom interesa? Mi govorimo o pečatu. Kakav pečat? Imate Ministarstvo vanjskih poslova, neko daje bratu svojemu 450 tisuća kuna mi šutimo, a zatvaramo kafiće za 10 kuna. Pitanje za gospodina Bauka, kada će se uspostaviti vladavina prava? Imali ste 20 godina. Tu je korupcija najveći problem. To je zašto je Hrvatska Guatemala na Savi, mi se bavimo perifernim „Za dom spremni“ s HOS-ovcima itd. dok neki knez drpislav imaju milijune dolara na bankovnim računima vani. Pa ko su te glave? Ako imate hrabrosti objaviti spisak menadžerskih kredita i da vidimo tko su te glave i u kojoj su u partiji bili, neovisno o stranci i partiji. **Brkić, Milijan (HDZ)** Kolega Glasnović vrijeme vam je isteklo. Zahvaljujem vam na replici. Odgovor uvaženi kolega Bauk. Izvolite. Pitanja koja ste postavili su legitimna, ali nisam siguran da sam ja prava adresa kojom ste trebali postaviti ta pitanja. Ono što mogu reći i što se tiče transparentnosti rada udruga donese je Zakon o računovodstvu neprofitnih organizacijama i Zakon o udrugama tijekom 2014. i 2015. godine koji je u svojim odredbama propisao obavezu veće transparentnosti i financijskih izvještaja, a također redovno se objavljuje i izvješće Ureda za udruge Vlade RH o tome koliko se financiraju udruge iz državnog proračuna i iz lokalnih proračuna. E sada, o kriterijima dodjele posebno iz lokalnih proračuna moglo bi se doista cijela jedna rasprava saborska posvetiti, ali kako nam idu lokalni izbori nisam siguran da bi ta rasprava bila lišena politikantskih i drugih tema pa onda može bolje da to napravimo nakon toga. Hvala.

Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Uvaženi državni tajniče sa zamjenicom, poštovane kolegice i kolege. čuli smo već da su to male izmjene u Zakonu o udrugama ali svi smo si dozvolili tu slobodu da govorimo i malo šire osim o izmjenama ova dva članka. Međutim i u ovom članku bi trebalo vidjeti odnosno poručiti udrugama da ne sazivaju izvanredne skupštine radi promjene statuta, što treba izmijeniti nego da to napravi iduću godinu na svojim redovnim skupština s obzirom da je to mala izmjena, ali izmjena svakako uredu jer sve što doprinosi rasterećenju u nekom dijelu, a to je i upotreba pečata smatram da da je za pohvaliti. Mi smo imali jedan stari Zakon o udrugama koji je bio iz 2001. godine koji nije mnogo toga propisivao i zato se krenulo u savjetovanje sa zainteresiranom javnošću gdje su bila raznorazna razmišljanja, ali niko nije bio u potpunosti s time zadovoljan. I u cilju jednog poboljšanja, jedne transparentnosti 2014. donijet je novi Zakon o udrugama koji propisuje da sve udruge moraju biti upisane u registar udruga odnosno dobiti onaj RNO broj prema kojem se vode i propisao je način vođenja knjigovodstva udruga. To je bilo veliko opterećenje naročito za male udruge koje su se osnivale nakon 2009. godine. One su morale ući u sustav dvojnog knjigovodstva i voditi dvojno knjigovodstvo. One koje su bile prije osnovane nisu to trebale, ali sve novoosnovane trebaju i dalje voditi dvojno knjigovodstvo za koje u pravilu, ne znam koliko udruga ima kapacitet nego moraju i te poslove plaćati knjigovodstvenim servisima, a ispod 200 kuna mislim da niko to, to je minimum minimuma za ono što se vodi. Tako da je to dosta veliki problem i možda bi o tome trebalo vidjeti i naći neki kompromis što ko ko može voditi jednostavno knjigovodstvo, ko dvojno jer sada je u zakonu da dvojno obavezno mora voditi onaj koji ima imovinu ili promet 230 tisuća kuna godišnje, oni manji moraju tri godine od kada su osnovane isto voditi dvojno knjigovodstvo, nakon toga mogu odabrati. Drugi veliki problem još predstavlja ono o čemu smo sada govorili neki dan, a to su naknade banke odnosno plaćanje tih udruga. Kada pogledate koliko udruge imaju prometa odnosno koliko imaju prihoda i kada 10% njihovih primitaka odlazi na naknade banke, e onda je stvarno to za razmisliti. Jer vođenje računa svaka isplata ako ona bila i 15 kuna jer ako se ide na poštu on si mora dići novce jer Zakon o dvojnom knjigovodstvu govori da mora novac ići u blagajnu, iz blagajne se mora vršiti plaćanje. Tako da mislim da bi tu trebalo pravilnikom riješiti još neke stvari koje su tu prema Zakonu o udrugama. Zašto smo svi osjetljivi možda na te udruge i zašto svi pričamo daleko više nego donose ove izmjene zakona. Pa svatko od nas je član neke udruge koji smo tu prisutni, neki su i daleko šire. Udruge i jesu da jačaju civilno društvo. Udruge su i zamišljene na način da li se povezujemo strukovno, da li je to neke humanitarne, da li sportske, da li kulturno umjetničke, ali sve udruge su dobre jer to je druženje i to je održavanje zapravo života što je već nekoliko kolega to reklo u manjim sredinama. I to je još jedino ono što daje život i neki smisao da se nađeš u toj udruzi, u tom klubu i sve. Vjerojatno su se svi sreli i s problemom prikupljanja OIB-a. Pa tako sada sam nedavno bila na jednoj godišnjoj skupštini kada čitaju, ovo su redoviti članovi, ovi su podupirujući članovi. Sada ja pitam pa koja je to razlika. Vele ovi nisu htjeli dati OIB, oni vele da su oni tu već 30 godina i sada mi od njih tražimo nešto što trebaju dati policiji i nikome drugome ili poreznoj upravi. Mislim malo smiješno ali imamo i takvih situacija. Pa možda neke lakše prilagoditi situacijama. Ja jesam za transparentnost i svaka kuna se mora znati. Čak se slažem i sa onim da onih ogromnih 30-ak stranica kada se raspiše natječaj za dodjelu sredstava o jedinicama lokalne samouprave, regionalne neka se ispune, puno mjesta ostane prazno ali mora se znati za koji program se sredstva daju, što se planira i nakon toga pravdati. I to u svakom slučaju podržavam. Međutim, velim ovo stvarno je veliki problem. Druga stvar su udruge koje obavljaju gospodarsku djelatnost. Jer znamo da je malo tih udruga, ali ima i udruga koje obavljaju gospodarsku djelatnost. I one trebaju voditi i dvojno knjigovodstvo i svu ovu dokumentaciju i to je potpuno u redu. Ali zato vjerujem da je pred nama izmjena ovog zakona u određenom dijelu ne samo u ovom užem koji ćemo mi kao klub HNS-a i HSU-a podržati a ovo očekujem jednu širu raspravu, prije svega opet i savjetovanje da vidimo kako se ovo pokazalo otkada je primijenjen ovaj zakon od 2015. koji velim da je dobro došao jer je mnoge stvari regulirao koje nisu bile i doprinio transparentnosti. Hvala. je repliku. **Ninčević-Lesandrić, Ivana (MOST)** Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolegice da, upravo ovo dvojno knjigovodstvo koje udruge moraju voditi prve tri godine da bi dokazali da mogu ući jednostavno, trebalo bi biti obrnuto da prvo ide jednostavno pa onda prelaze u dvojno, stvarno nema nikakve odluke. I nadam se da ćemo na tome svi skupa poraditi. A ovo kada ste spomenuli gospodarsku djelatnost, ja ću vam samo reći da sam ja u svome gradu u kojem ima 130 udruga kada je izašao novi zakon i kada smo imali, mislim da je bilo 1.4. kada smo trebali svi prijaviti oni koji obavljaju gospodarsku djelatnost. Samovoljno sam tražila porezne da uđem u sustav poreza na dobit kao udruga. 130 udruga u tom gradu postoji i ne možete mi reći da niti jedna nema gospodarsku djelatnost i da niti jedna nema potrebu ući samovoljno u sustav poreza na dobit. Oni u poreznoj uopće nisu znali obrazac koji će mi dati da ja to napravim. Ja sam došla 5 minuta prije tog roka. Dakle nitko od 130 udruga nije to prijavio. O tome se radi. Dakle mi uopće ne kontroliramo te udruge koje, odnosno organizacije, inicijative koje se realiziraju kroz pravni oblik udruga. A da ne spominjem ono maloprije što sam rekla, dakle udruge kroz koje milijuni prolaze se uopće ne kontroliraju a mi ubijamo ove najmanje koje imaju, koje svoju inicijativu žele realizirati kroz ovaj oblik udruge, odnosno neprofitne organizacije. Odgovor na repliku zastupnica Božica Makar. **Makar, Božica (HNS)** Hvala lijepa. Pa kolegice, očito se slažemo u mnogo toga jer znamo situaciju i probleme i u dijelu funkcioniranja udruga i u dijelu vođenja knjigovodstva i s kojima se ti ljudi susreću. Ja nisam rekla da nema, onih koji imaju gospodarsku djelatnost ali ja još uvijek stojim na stajalištu da je daleko manje onih koji imaju gospodarsku djelatnost. Možda postoji neka skrivena gospodarska djelatnost koja se onda kroz donacije a ne, članovi udruge daju donacije, znamo da je to prisutno kod nogometnih klubova pa onda članovi da kada imaju piće na utakmici da ostave neku naknadu kao donaciju da si popiju pivo. Pa to čak i ne bi moglo se pod direktno neku gospodarsku djelatnost provesti. da su potrebne izmjene i da kada neke stvari donesemo da trebamo vidjeti i provedbene pravilnike koji odmah trebaju to pratiti i biti sve institucije upoznate to je istina. Jer ovo što ste rekli da ste se susreli, uopće me ne čudi jer to nije samo slučaj na udrugama, ima i mnogo drugih stvari da mi prvo tražimo a onda se nakon toga pišu pravilnici a već je neki zakon u primjeni. Hvala lijepa. Klub zastupnika HDS, HSLS-a, HDSSB je zatražio također sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govoriti će zastupnik Branko Hrg. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege zastupnici. Ja ću u ime kluba malo drugačije govoriti nego što su bile dosadašnje rasprave. Dakle mi nećemo podržati ove izmjene zakona, biti ćemo suzdržani. Jer jednostavno smatramo da su one u ovom trenutku u ovom vremenu totalno nepotrebne, da su one mogle biti u krajnjem slučaju krajem godine. Ono što je još važnije i što je bitno, žalimo reći da Zakon o udrugama ne valja i da ga treba mijenjati, da je štetan za udruge, posebno za manje udruge. On je rađen 2014. godine kao zakon koji je trebao krotiti neke velike udruge a stradali su mali. Stradali su mali i danas nam prijeti stvarno gašenje pojedinih malih udruga o čemu je ovdje bilo govora od pojedinih kolega u raspravama. A mi uporno zatvaramo oči i sada idemo na izmjene jednoga članka, ukinuti ćemo žig i uštedjet ćemo. E hoćemo stvarno uštedjeti. Kako ćemo uštedjeti? Tako da se statuti koji su mijenjani i prilagođavani zakonu pred godinu dana ponovno mijenjaju i prilagođavaju zakonu. Znači sve ispočetka. I baš će to biti strašno velike uštede koje će se dogoditi i jako ćemo pomoći udrugama. Neće više trebati klopiti štambilj, nego će se samo potpisati. Strašno velika pomoć! Ovo je prvo čitanje i to jedino što mi je drago u ovom prijedlogu zakona da je prvo čitanje makar je i to smiješno moram priznati obzirom da se radi o izmjeni jednog članka zakona, ali pozivam predlagača da ozbiljno pogleda Zakon o udrugama, da ozbiljno razmotrite i napravite analize što se je sve dogodilo nakon donošenja Zakona o udrugama 2014. godine i njegove primjene i da vidite da li su to bili pozitivni ili negativni efekti iz terena, iz razgovara sa ljudima u udrugama, sa manjim udrugama efekti su negativni. O tome sam govorio pred par dana ovdje tražeći stanku u ime kluba da ukažem na problem kojim se sreću male udruge na terenu. Bilo bi dobro kad bi jednog dana u ovoj sabornici dobili zakone koji se ne rade na način da se gleda iz perspektive samo Zagreba, onako malo kroz prozor ponekog ministarstva nego da se gleda čitava Hrvatska. Vjerojatno bi bilo puno više pozitivnih rasprava, ne bi bilo ni demagoških rasprava u tolikom broju, nego bi bile iskrene i podržavali bi se zakoni koji bi očuvavali određene aktivnosti u RH. Udruge su vrlo, vrlo bitne u našem društvu i nitko nema ništa protiv toga da one budu uokvirene u stvarno transparentnost poslovanja posebno korištenja proračunskog novca. Ali ja stvarno postavljam pitanje ponovno ovdje, da li je stvarno potrebno onih par centimetara obrazaca da bi se dobilo par sto ili par tisuća kuna iz nekog proračuna. Pa zar ne možemo to iskategorizirat? Zar ne možemo pojednostavit da je na jednom papiru mailom udruga može napravit takvu neku prijavu i izvješće i da se točno vidi za što je potrošeno, nego da piše stotine podataka da ljudi si čupaju kosu jer vele nećemo više se prijavljivati, imamo problema. To ja tražim od izmjena zakona. I ovo meni nije prihvatljivo iz razloga što na ovaj način ovakvom kozmetičkom izmjenom u stvari kažemo kao što je kazao malo prije gospodin Bauk da podržavamo zakon iz 2014. godine da je on dobar. Nije dobar, nije dobar i štetan je. I ja stvarno molim predlagača da još jedanput razmislite i da stvarno predložite ovom Saboru izmjene ovog zakona koje će omogućiti djelovanje udruga, koje će poticati ljude da se uključuju u udruge, koje će razvijati taj sustav ali na način da se podržavaju oni koji su manji, koji su slabiji da se pojednostave, a da oni koji su veći budu pod malo većom kontrolom i da na taj način u principu jedanput skinemo taj nekakav, taj nekakav oblak nekakve sumnje sa svih udruga. Jer ovdje se sve udruge stavljaju u isti koš, svi su nešto krivi. Pa ljudi moji dajte malo razmislimo svi dolazimo iz svojih sredina što je ovdje bilo govoreno svi smo članovi nekih udruga. Pa zar su ti ljudi lopovi? Zar su ti ljudi kriminalci koji daju svoje slobodno vrijeme, koji se angažiraju da bi se nešto u nekoj sredini očuvalo i organiziralo. To su ljudi kojima treba davati nagrade, kojima treba davati zahvalnice, pohvalnice a ne ih kriminalizirat i stalno govorit svi su lopovi, mora bit transparentno, moraju znati što rade, ne smije se nigdje ništa događati krivo. Ne smije se događati krivo, mora biti transparentno ali neka bude jednostavno. Dakle, naš klub će biti suzdržan kod izmjena ovog zakona. više puta sam dakle pri osnivanju, odnosno pomaganju građanima kod osnivanja udruga upravo zbog stavki iz Statuta smo vraćani, dakle da ga ispravljamo, a često je to upravo bilo i zbog izrade pečata. Jer ljudi ne znaju kakav mi sve pečat imamo u trgovinama, knjižnicama gdje ga već kupuju. Onda oni u Statutu opišu kako on izgleda, onda dođu sa tim pečatom i to nije ista stvar. Međutim, ono što mene zanima a to je vaš odgovor i molila bih vas da mi odgovorite sa da ili ne. Da li ovo znači da ćete vi biti suzdržani na ukidanje administrativnih barijera za osnivanje udruga? Hvala. koliko će službenika u državnim uredima raditi na izmjenama Statuta i pregledavanju tih statuta kad dođe do ovog. Jeste svjesni toga? Znači bit će tu još puno posla. Ne ja nisam protiv toga da se administrativne prepreke ukidaju, neka se ukinu. I nisam protiv toga da se štambilj ukine, pa donijeli smo zakon. Ali sam principijelno protiv toga da se ide samo na ovakvu kozmetičku izmjenu u ovom trenutku. Mi smo na početku godine. Evo kolegica je malo prije govorila da ne treba forsirati da sad ljudi moraju sazivati izvanredne skupštine i tražiti izmjene statuta i nakon toga opet ići na redovne, da idu redovne. Znači po meni ovoga trenutka uopće ovo nije bilo potrebno. To je moglo biti tijekom godine bilo kada, ali treba biti izmjena zakona u pravom smislu riječi. Izmjena zakona koja će omogućiti djelovanje udruga, a ne ih ubijat. A zakon koji je na snazi sa ovim ili bez ovoga ubija rad manjih udruga posebno evo, kolega Bulj me gleda, posebno u ruralnim prostorima, posebno u ruralnim prostorima definitivno. Znači ja nisam protiv ukidanja barijera, apsolutno. Nisam protiv transparentnosti apsolutno, a ljudi pobogu pojednostavimo stvari, promijenimo tu uredbu ludu, napravimo neke stvari koje će poboljšati to.

u nerazvijenim krajevima u puno nepovoljnijem položaju i puno su pod većim utjecajem kada je na državnoj razini kod kriterija koji su vrlo bitni dodjele sredstava udrugama pod političkom šapom. Ima udruga koje odlično rade svoj posao, ali ne žele doći u lokalnoj samoupravi pod političku šapu nego žele doći i raditi svoj posao ono što je uloga udruga bilo ekološke, bilo humanitarne udruge, bilo koje druge udruge žele odrađivati svoj posao, pa tko da to je prvi problem koji se događa u lokalnim samoupravama, a možete vi biti svjedoci. Sigurno da brojne udruge koje se približe čelništvu lokalne samouprave budu izdašno financirani i to ključno bude jedini kriterij, mogao bi sada na svojoj lokalnoj samoupravi nabrajati. A ima onih koji odrađuju svoj posao u svoje vrijeme i zaista za razvoj toga društva civilnoga na tim malim područjima koje su zaboravljene od centralne države kao i regionalne samouprave su jednostavno prepušteni sami sebi i svojim sposobnostima, to je prva stvar. I druga stvar je vrlo bitna, to je poštivanje zakona. zakona. Doveli smo te udruge da moraju poštivati zakon, te male udruge koje u biti su jedini pokretač razvoja civilnoga društva bilo kroz sport, bilo kroz bilo koju drugu djelatnost, a u biti kada imamo HNS kojemu triba oko pet godina, nakon dvije, tri, četiri godine Ured za sport poslati dopis da moraju poštivati zakon. Znači u jednoj smo poziciji gdje ti ljudi koji se žele baviti svojim radom, tj. razvojem civilnog društva na svom području po bilo kojoj osnovi su dovedeni u jedan položaj neravnopravan jer nisu pod političkom … /Upadica Petrov: Vrijeme./ … šapom političkih čelnika koji žele politički … te udruge. Hvala. Odgovor na repliku zastupnik Hrg. **Hrg, Branko (HDS)** Kolega Bulj, ja ne kažem da takvih situacija i stvari o kojima vi govorite u Hrvatskoj nema, vjerojatno ima. Ja govorim iz perspektive svojega grada i poznavanja situacije diljem Hrvatske dosta dobro. udruge su u većini slučajeva, osim možda nekih sitnih iznimki radile i do sada po zakonu, ali moj prijedlog evo tu su predstavnici ministarstva, napravimo anketni upitnik, pošaljimo ga na sve udruge u Hrvatskoj, male udruge, ne velike udruge, podijelimo to, kategorizirajmo, pošaljimo upitnik što ljudi misle o zakonu i primjeni ovog zakona i bit će nam lako raspravljati, dobit ćemo odgovor lako ćemo mijenjati zakon onda. Samo je stvar u tome da li mi želimo razvijati sektor tih udruga posebno kada govorimo o ovom dijelu s čime se ja sa vama apsolutno slažem da treba čuvati život na svim prostorima Hrvatske, kada govorimo o tom ruralnijem dijelu ili govorimo o velikim udrugama, da vidimo koja je razlika. A ja vas uvjeravam da da veliki broj tih malih udruga odnosno najveći broj će reći da ovaj zakon ne valja i da je on njima kompliciran da je šteta i da ne omogućuje rad. Neće se javljati lokalne samouprave, sada se neće javljati jer kažu da jednostavno ne žele se toliko iscrpljivati da bi dobili par tisuća kuna rađe će prekinuti djelovati. Evo to vam je iz terena eho ovog zakona i zato ga treba mijenjati. Uvaženi kolega Hrg u uvodu svog izlaganja rekli ste da se ovo smiješne izmjene i da ih nećete vi podržati. Ovdje u obrazloženju zakona piše koja je namjera ovih izmjena, dakle racionalizacija poslovanja, smanjenja administrativnih opterećenja itd. i sada se i sada se osvrnite malo pogledajmo svi ispred sebe na ove klupe za kojima nas malo sada trenutno sjedi, koliko tu ima papira i ne odričem dobru volju i namjeru onoga ko je ovaj dio vezano za pečat za pečat stavio u zakon pa se išlo samo sa tom izmjenom. Ne odričem dobre namjere ni onoga tko je krenuo u nabavku ovih dobrih pametnih aparatića koje smo dobili na stolu na kojemu možemo pogledati karte, na kojima možemo zaguglat, pročitat novine, a na kojima primjerice ne možemo napisati u wordu nešto što bi nam moglo koristiti ili ga koristiti van ove zgrade, tako da nam je on tu još uvijek interesantan. No da se vratimo na ove naše udruge, nešto u čemu griješite i vi kada govorite, griješim i ja često puta, griješimo svi mi kada govorimo o financiranju udruga. Jednom za svagda taj dio financiranja udruga kao takav termin moramo zaboraviti. Dakle jedinice lokalne samouprave, a to nam se svima događa na trenu koji se godinama time bavimo se u podsvijesti ljudi stvara da mi financiramo odnosno gradovi i općine pa i država nekakve udruge. Smisao financiranja tih udruga, ja sam u to čvrsto uvjeren, a i prošlim izmjenama zakona sam se u to još više uvjerio bi trebalo biti financiranje programa tih udruga. Dakle ono čime se te udruge bave, ono što će te udruge ostvariti, ono šta će ta jedinica lokalne samouprave, a i čelnik te udruge potpisat kada uplaćuje na račun udruge da će ta udruga i realizirati. Jer nama se često na terenu dogodi da nam bujaju udruge.

Kolega Klarić pa razumijemo se jako dobro i u pravu ste. Dakle ja kada sam vidio na dnevnom redu izmjene Zakona o udrugama, ja sam se razveselio. Mislio sam da je to na tragu onoga o o čemu sam nedavno govorio o čemu razgovaram sa puno ljudi da idemo u izmjene zakona koji je definitivno štetan za udrugu. Nažalost, kada sam otvorio i vidio da se radi o izmjeni jednog članka, tehničke naravi da nema ničega drugoga i da idemo u dva čitanja, onda sam sam sebi postavio pitanje Bože moj dragi koliko će izmjena ovog zakona koštati hrvatske građane samo ako pogledamo koliko vremena mi saborski zastupnici o tome raspravljamo i koliko papira je izvučeno, koliko vremena potrošeno. I to je ono zašto sam ja rekao da ćemo biti suzdržani, znači ne zato što nismo za ukidanje žiga, jesmo za ukidanje, ali nismo za ovakvu izmjenu zakona koja u principu ne nosi ništa posebno važno i novo za udruge. A ovo što ste rekli, apsolutno da. Programi se trebaju financirati ali i to financiranje programa može biti kudikamo da tako velim jednostavnije posloženo, na jednom obrascu za manje udruge a ne da moramo ovakav bunt papira popunjavati. U tome je problem, to je ono s čime se ljudi ne slažu, protiv čega se bore. A da ne govorim o udrugama koje bujaju. Jasna stvar, zakon je takav da možete praktički dvoje, troje ljudi, troje, koliko, ili petero ljudi sada može napraviti udrugu, praktički jedna kuća, jedna familija napravi udrugu, pojavi se, dođe, traži sredstva, javlja se na programe i eto to je. Znači to su stvari koje treba u zakonu promijeniti.

Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Pa kolega Hrg vi ste dobro u svom izlaganju napomenuli kako zakon baš i nije dobar, ovaj zadnji koji je donesen. Ja ću kratko reći na primjerima udruga osoba sa invaliditetom koje ne znaju kuda bi prije, da li bi rješavali probleme koji se odnose na prijavu na natječaje jer sredstava drugih nemaju, dakle ne postoji sustavno financiranje ili na vođenje knjigovodstva itd.. Udruge osoba sa invaliditetom, vama je to vjerojatno i poznato s obzirom da ste koliko ja znam, eto u jednoj bliskoj suradnji sa udrugom u Križevcima su na neki način izuzetno revoltirane time što moraju raditi pripremile i prijedlog zakona po kojem bi se one sustavno financirati i vjerujem da će ga vrlo brzo uputiti ministarstvu. Sustavno financiranje udruga osoba sa invaliditetom mislim da bi bilo izuzetno korisno i važno obzirom da programi ne mogu u kontinuitetu ispuniti ono što je njima potrebno. Udruge osoba sa invaliditetom moraju imati pa i one velike i one male, barem jednog do dva zaposlena čovjeka. Hvala vam. Hvala. Odgovor na repliku zastupnik Hrg. **Hrg, Branko (HDS)** Hvala lijepa kolegice Lukačić, da, dobro smo upoznati sa radom udruga osoba sa invaliditetom i hvala vam da ste spomenuli i Udrugu osoba sa invaliditetom u Križevcima koja djeluje samostalno, koja zapošljava negdje oko 29-tero ljudi preko razno raznih programa i to javljajući se na natječaje zato jer nema sustava koji bi riješio trajno te stvari koje su itekako potrebne. I to je samo još jedan od dokaza da se moraju raditi temeljitije izmjene ovog Zakona o udrugama i da se jednostavno udruge moraju klasificirati i da se mora kategorizirati a ne sve trpati u isti koš. I onda imamo problem. I zato se ovo događa. I zato ponavljam, zato ponavljam da predlažem resornom ministarstvu da napravi anketni upitnik i da napravi anketu među udrugama da čujemo što oni misle o važećem zakonu. Ja sam uvjeren da će postotak onih koji kažu da je zakon loš, da im onemogućuje rad biti ogroman. I nama je valjda cilj da napravimo neki zakon koji će omogućiti djelovanje i razvoj tog društva, tog dijela društva a ne zakon koji će ga onemogućiti. U tome je poanta cijele priče. Znači zato sam rekao, znači ne iz drugog razloga nego čisto iz tog razloga da nisam za ovakve izmjene zakona koje ne nose ništa važno i bitno bolje za udruge. Želimo ljudima omogućiti da mogu djelovati lakše, da se mogu bolje organizirati, da mogu više, ne da se bave birokracijom, sve smo izbirokratizirati, sve. I sada birokratiziramo do temeljitih onih dijelova, još i ovaj dio gdje se ljudi dobrovoljno uključuju i dobrovoljno daju svoje vrijeme. Pa pobogu stanimo malo sa time, sve ćemo zaustaviti. Zastupnik Gordan Maras javio se za repliku. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Hrg ja se slažem s vama dobrim dijelom u vašoj raspravi i što se tiče potpora udrugama na lokalnoj sredini. Ono što je bitno, bitno je reći da nekada čak taj financijski ili funkcionalni aspekt nije toliki problem koliki je kada stvarate generalno atmosferu da je to nešto loše. Primjerice, evo jučer sam bio na jednom, tu jednom maršu noćnom za prava žena i vidim da ljudi jednostavno se ne osjećaju dobro zbog toga šta aktualna vlast gura neke nazadne ideje koje ljude djelomično ili puno više nego djelomično pogađaju. I sa te strane trebali bi se truditi da stvaramo jedno tolerantno društvo i da naše društvo počiva na nekim europskim idejama. I to je ono što u ovom trenutku Hrvatskoj treba i to je ono što bi puno više značilo za udruge neko ukidanje primjerice pečata. To je nešto što nije loše, ja bih rekao, malo olakšava poslovanje mada i mi sada radimo, netko je pričao da su iste udruge koje imaju 5 hiljada prometa ili 500, nije, znači granica recimo za dvojno knjigovodstvo je na 230 tisuća itd.. Sami ste rekli da ste član nekih udruga. Pa možda evo da kažete i kojih ste udruga član da znamo, da vidimo koje to iskustvo imate i s kojim ste se vi osobno problemima tu našli a a ono što također bih vas molio vi ste gradonačelnik jednog grada u RH da se ponašate prema udrugama na sličan način. Oni koji se zalažu za određene kvalitetne stvari ili koji obogaćuju socijalni život grada ili svoj. Primjerice ja sam bio bio družio dole sa jednom udrugom umirovljenika koja nikako od vas kao gradonačelnika nije mogla dobit nikakvu podršku dok su neki drugi dobijali. …/Upadica predsjednik: Vrijeme./… Ja ne kažem da drugi ne bi trebali dobiti, ali dajte svima pružite otprilike istu šansu. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Odgovor na repliku, zastupnik Hrg. Hvala lijepa. Kolega Maras, ovo je meni prekrasno da se nas dva konačno u nečemu slažemo. Pa ovaj zakon o kojemu govorimo je zakon iz 2014. godine, zakon koji je donosila vaša Vlada, vaša većina u Saboru. Ja tvrdim da je ovaj zakon loš i da je štetan za razvoj tog dijela društva, za rad udruga. Ponavljam neka ministarstvo napravi anketu među tim udrugama, pa možda ćete vi biti u pravu. Ako će udruge kazati da je on dobar, da on omogućuje razvoj rada udruga ja ću vam se ispričati javno i reći u redu, bio sam u krivu. Ja sam član mnogih udruga, ne aktivan jer nemam vremena za to i bilo bi teško nabrajati možemo n a kavi pa ću vam sve točno reći gdje sam. Nema nikakvih problema. A što se tiče udruge umirovljenika, jel' mislite na onu udrugu kad ste u kampanji došli sa kolegom vašim i mojim sunarodnjakom kad ste pjevali dok ste otjerali ljude s bine i kad ste počeli pjevati tamo u restoranu. Jel' to bilo to? To nije udruga umirovljenika. To je KUD Prigorje jer je poslije toga, nakon tog vašeg cirkusa koji ste napravili su ljudi se jako loše osjećali. Bilo je i mailova, mogu vam ja to i dati što je predsjednica udruge pisala koja nije bila tamo jer ste došli nenajavljeni, nepozvani na tu feštu i počeli tamo glumiti pjevače. Jel' o toj udruzi mislite? **Petrov, Božo (MOST)** Molio bih bez repliciranja tijekom replike i odgovora na repliku. Hvala. Gospodine Maras, molio bih da se suzdržite od komentara. Zastupnik Arsen Bauk javio se za repliku. **Bauk, Arsen (SDP)** Ja sam svjedočio i kad su se ljudi skupljali kad je Maras pjevao, nije baš. Dakle, poštovani gospodine Hrg, nalazimo se u jednoj paradoksalnoj situaciji. Ja kao predstavnik oporbene stranke sam rekao da ću podržati Vladin prijedlog, a vi kao predstavnik vladine većine ćete biti suzdržani. To je doista. Međutim u argumentima koji ste rekli da ćete biti suzdržani, ja mislim da niste uopće u pravu. Dakle, sve ono što ste kritizirali nije uopće obuhvaćeno Zakonom o udrugama nego mnogi drugi zakoni propisuju upravo ovaj dio i mnogi drugi propisi propisuju ovaj dio koji se tiče financiranja itd. Zakon o udrugama otprilike ima utvrditi jel' bilo kvoruma na skupštini, jel' doneseni statut u skladu sa zakonom jel' su izabrali tog i tog, jel' im pečat u redu. A ove druge djelatnosti se tiču Ministarstva financija, Porezne uprave, Ministarstva regionalnog razvoja i svih onih koji se bave time. Ali evo da vam dam jednu ideju u kojoj bih vas ja mogao i klub SDP-a podržati. Naime, imovina, o imovini i financiranju govori se u članku 33. Zakona o udrugama, 33. stavak 2. Vlada RH na prijedlog svoje stručne službe nadležne za udruge, to je Ured za udruge uredbom uređuje kriterije, mjerila i postupke financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Dakle, to nije, to zakon samo kaže da Vlada to radi pa vam ja bianco nudim potporu kluba SDP-a za interpelaciju koju bi eventualno napisali na rad Vlade po ovom pitanju i onda možemo raspravljati o ovome što ste rekli. A ako je ovo bilo dovoljno da vas uvjerim da ne trebate bit suzdržani dobro, a ako već ćete biti suzdržani oko ovoga zakona, ja vas pozivam da glasate bar za prijedlog zaključka kluba SDP-a. Zahvaljujem. **Hrg, Branko (HDS)** Hvala lijepa kolega Bauk. Vi kao ministar koji je u to vrijeme predlagao zakon normalno da morate zagovarati taj zakon. Ja sam i u vrijeme donošenja tog zakona raspravljao u pravcu da ne valja taj zakon. I sad opet ponavljam to i danas tvrdim, ali demantirajte me evo na način da se provede anketa među udrugama pa ćemo to vidjeti. uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode uredbe. Pa ta uredba se donosi temeljem ovog zakona. Ta uredba se donosi temeljem ovog zakona, znači apsolutno je vezana uz ovaj zakon. Nisam vas u tom dijelu baš potpuno razumio. Ali zašto ne bih, znači ovdje u stvari ja iznosim u ime kluba protest protiv zakona koji ste vi donijeli i zato neću glasat za to, zato ću biti suzdržan jer kažem i tvrdim da taj zakon ne valja, a da ove izmjene u principu ne mijenjaju ništa u tom zakonu jer vam predlagač u stvari potvrđuje, vama hoće potvrdit da je vaš zakon dobar. Nije dobar, ja se s tim ne slažem i zato neću glasat za njega. A ovo drugo ćemo razgovarat kad vi nešto predložite mi ćemo naravno o svemu tome raspravljati. Za sudjelovanje u raspravi pojedinačno prijavio se zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ispričavam se, zastupnik Miro Bulj ako možete malo pričekati. Državni tajnik gospodin Škarica javio se za riječ. **Škarica, Mihovil** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvaženi Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Evo javio sam se iz nekoliko razloga za riječ. Pokušao bih samo fokusirati raspravu i vratiti je na meritum, a meritum je sljedeći. Ovim Prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o udrugama se iz zakona ispuštaju tri riječi, tri riječi: u stavku trećem članka 13. toga zakona koji govore da Statut udruge sadrži odredbe o izgledu pečata udruge. Izbacivanjem tih riječi se ne nameće obveza da se statuti postojećih udruga usklađuju sa odredbama ovog zakona. Dakle htio bih doista da rasprava teče u smjeru u kojem pravilno i kvalitetno izvještavamo i informiramo javnost koja nas gleda, tisuće udruga koje postoje i koje bi iz izlaganja nekih zastupnika mogle zaključiti da nužno moraju sazivati skupštinu udruga, da nužno moraju prilagođavati odredbe statuta što ne proizlazi iz ovoga zakona. Zašto ne proizlazi? Zato što i dalje na snazi ostaje stavak 4. navedenog članka koji kaže da statut udruge može sadržavati odredbe o drugim pitanjima od značaja za udrugu, te u skladu s procjenom udruge ako je pitanje i dalje pitanje opisa pečata važno za nju može ga zadržati. Ukoliko smatra da nije ne mora ga sadržavati. Zapravo nekoliko zastupnika je ukazalo na nevažnost i na neki način bez značajnost izmjena ovoga zakona. Kada su stvari preregulirane, kada živimo u državi u kojoj su stvari doista detaljno regulirane, ne samo što se tiče djelovanja udruga nego što se tiče funkcioniranja čitavoga života, gospodarstva itd. čemu se ova Vlada odlučila na neki na neki način odlučila oduprijeti što je odlučila promijeniti uklanjanjem mnogih administrativnih barijera, ovo je samo sitnica. Kada su stvari preregulirane mora se jednostavno zakonodavnim intervencijama odnosno procedurama izmjena zakona stvari deregulirati. To se ovim radi. Udruge se oslobađaju obveze da u svojim statutima navode izgled pečata. Hoće li one dalje u pravnom i drugom prometu pečat koristiti to ovaj zakon ne govori. Druga stvar je ovaj zakon ne govori o financiranju udruga. Doista, financiranje udruga je materija vladine uredbe i ne ovoga zakona, tako da sva problematika koja je pretpostavljam bremenita i u kojoj je ova rasprava pokazala da doista postoje neke potrebe za prilagodbom, olakšavanjem, optimiziranjem sustava financiranja udruga je materija uredbe koja se donosi na temelju ovog zakona, a kojoj ovaj zakon ni na koji način ne prejudicira niti propisuje obvezan sadržaj takve jedne uredbe. Zahvaljujem. Zastupnik Gordan Maras javio se za repliku. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine Škarica. Nemojte misliti da zastupnici ne znaju šta je meritum zakona i o čemu se ovdje raspravlja, to smo svi svjesni. Ali budite i vi svjesni gospodine Škarica kada dolazite sa ovakvom sitnicom kao što ste rekli u Sabor, a postoje puno krupniji problemi oko udruga koje ne rješavate da onda rasprava mora biti ovakva jer ukoliko niste riješili 14 mjeseci ovo šta od vas Klub zastupnika SDP-a traži, a to je žalba Udruge dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga grada Varaždina vezano uz micanje ploče koja sadrži ustaški pozdrav onda šta se čudite. Što se čudite? Pa nemojte se onda čuditi ili primjerice kada imate u Vladi Ilčića koji bi zatvorio uopće civilno društvo i civilnu scenu u RH? Pa o čemu ćemo raspravljati? Pa zbog toga gledaju gospodine Škarica tisuće tisuće udruga ovu sjednicu i građana RH, a ne zbog toga dal će MOST maknuti žig ili nećete. Pa kaj vi zbilja mislite da to nekoga toliko krucijalno interesira i da za to ljudi žive, za trenutak kada će MOST ukinuti žig za udruge? Ne, oni gledaju gospodine Škarica upravo zbog ovih tema koje vi danas ovdje slušate, koje su sto puta, tisuću puta važnije od tema nego koje nam vi gurate na dnevni red, a niste u stanju 14 mjeseci riješiti pitanje Ploče. Gospodine Grmoja Bauk nije ministar već 14 mjeseci, nije 14 mjeseci ministar Bauk više ministar nego je ministrica bila prvo gospođa

Hvala. Jako mi je žao vi ste se odlučili osvrnuti na njegov komentar. Odgovor na repliku državni tajnik. **Škarica, Mihovil** Uvaženi zastupniče, ni na koji način nisam htio usmjeravati ni moderirati raspravu zastupnika u ovom Domu nego samo istaknuti na kriva tumačenja ove zakonske intervencije koja sam čuo, a to je da se propisuje obveza izmjene statuta. Htio sam samo u tom smjeru fokusirati raspravu da se ne radi o obvezi nego se radi o prestanu obveze uklapanja izgleda pečata u statut udruga. Dakle ne radi se o obvezi izmjene statuta ni na koji način. Zahvaljujem. Zastupnik Branko Hrg javio se za repliku. ove izmjene zakona nemaju smisla, ništa ustvari ne mijenjaju to ste sada i vi rekli, čak ne trebaju ljudi ni statute mijenjati. A onda ste u drugom dijelu spomenuli način predlaganja programa, spomenuli ste uredbu, rekli da to nije vezano uz ovaj sam zakon nego da to radi Vlada. Pa ja sada onda koristim priliku pošto ste vi tu, predstavnici predlagača, predstavnici ministarstva da vas pitam, da li ozbiljno razmatrate izmjenu te uredbe koja je definitivno toliko komplicirana da onemogućuje rad udruga? Da li se može očekivati da će do kraja godine kada treba krenuti novi natječaj za kandidiranje programa prema raznoraznim lokalnim i državnim institucijama za rad udruga i programe koje one provode, biti ta uredba izmijenjena? Da li će biti olakšano udrugama da se mogu javljati na takve natječaje? Odgovor na repliku državni tajnik. **Škarica, Mihovil** Uvaženi zastupniče, zahvaljujem na vašoj replici. Htio bih reći da nisam ni jednom riječju a ja se nadam da se to može i provjeriti, okarakterizirao ove izmjene kao beznačajne, nego sam se referirao na takvu njihovu kategorizaciju s vaše strane ne isključivo vaše osobno, nego sa strane više zastupnika. Mislim da sam dovoljno jasno obrazložio u kojem smjeru ove izmjene idu. Što se tiče financiranja i Vladine uredbe o financiranju programa i projekata udruga, ona je u nadležnosti Vladinog Ureda za udruge, a ne u nadležnosti Ministarstva uprave. Zahvaljujem. Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora. Državni tajniče, lijepo ste vi to objasnili. A ja imam potrebu još jednom ponovit jer vidim da dolazi do velikog nerazumijevanja, pa kolegi Marasu bi samo htjela reći da su oni svako dva mjeseca donosili u Sabor sitnice mi sada ne bismo imali o čemu raspravljati, ali na žalost to se nije dogodilo. A kolegi Hrgu imam potrebu još jednom objasnit da informacije koje on dobija sa terena da će se ovim zakonom onemogućiti rad udrugama su jednostavno netočne. Jer udruga koja postoji i ima svoj statut kojim je propisan njen izgled pečata ne mora mijenjati svoj statut vezano za izmjene ovoga Zakona. Dakle, mi ovdje pričamo o novim udrugama koje se osnivaju i ukidanjem administrativnih barijera za nove inicijative koje se realiziraju kroz udruge. Hvala. Zastupnik Goran Dodig javio se za repliku. **Dodig, bio sam u dvojbi da li se uopće javiti, ali gospodine državne tajniče ipak ponukala me je vaša jedna riječ, jedan podatak da smo hiper normirani, evo to mi pada na pamet i to je točno. I u tom slučaju, u tom kontekstu ja podržavam i to da se ukine pečat. Međutim, čitava rasprava je pokazala da i ovaj Sabor, a javnost pogotovo problem udruga doživljava puno ozbiljnije. Zašto je to tako, ne znam. Možda je to pod utjecajem i podatka da imamo 52 tisuće udruga i da košta milijardu i 114 milijuna kuna porezne obveznike. I zbog toga poruke koje se šalju. Pečat treba ukinuti, to nema dvojbe. Mi smo se dogovorili da ćemo biti suzdržani jer nismo zadovoljni sa pristupom čitavom problemu, a ne da smo protiv pečata. Ja ću vam samo pročitati kakva se slika širi i kakvu šaljemo ovom politikom koju vodimo i u ovom Saboru, i u ovoj državi. Pitagorin poučak ima 24 riječi, Gospodinova molitva 66 riječi, Arhimedovo načelo 67 riječi, zapovjedi 179 riječi i … adresar 286 riječi, Američka deklaracija nezavisnosti tisuću i 300 riječi, Američki ustav sa svih 27 izmjena i dopuna 7 tisuća 818 riječi, a propis Europske unije o prodaji kupusa 26 tisuća 911 riječi. To moramo gospodo izbjeći i ja se slažem, ovo je jedan potez koji je na tom tragu, ali nije dovoljno. Udruge su zaista prevažan problem da bi … …/Upadica predsjednik: Vrijeme. Hvala./… O tome razgovarali čitavi dan. Uvaženi državni tajniče u čisto tehnicističkom smislu vi ste u pravu. Danas se mijenjaju tri riječi Zakona o udrugama i u biti ako bi to promatrali sa takve nekakve kvantitativne strane o ovome danas praktički ne bismo trebali niti raspravljati. Međutim, gledajući u širem smislu, ovdje se radi dakle o Zakonu o udrugama koji kao što smo čuli to pitanje jako interesira hrvatsku javnost. U pitanju je značajan društveni utjecaj, u pitanju su značajna financijska sredstva i smatram da zastupnici mogu proširiti ovu temu u okviru datoga zakona do jedne mjere. Jer ipak dopustite, da ovi zastupnici barem to pokušavaju. Ovdje je prisutno manje od 1/4 ukupnoga broja zastupnika, pa za razliku od one 3/4 kojih nema ovi zastupnici barem pokušavaju nešto reći o onome o čemu će sutra glasati. Mislim da je to daleko manji problem, nego to što će sutra 3/4 zastupnika glasati, a da uopće ne znaju čak niti koje su to te tri riječi koje ste vi sada spomenuli, niti su uopće pokušavali tijekom ove rasprave nešto saznati, čuti, uključiti se u raspravu, znati nešto, niti ih uopće zanimaju udruge, niti koliko se troši isto kao što ih nije zanimalo niti tko je kandidat za ravnatelja HRT-a, pa su lijepo u petak došli u 12, glasali do pola jedan i lijepo otišli kućama. Eto tako, htio sam se osvrnuti na tu vašu izjavu da u biti zastupnici se ne drže teme. Hvala lijepa. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi državni tajniče možda bi valjalo reći još slikovito, mnogi zastupnici ovdje govore o Zakonu o udrugama i naglašavaju koliko je taj zakon važan i doista on je iznimno važan. Međutim, intencija i sve ovo što danas što ste vi nama donijeli na klupe izmjena zakona se tiče nečeg što uopće nema veze sa Zakonom o udrugama. On je, epicentar je posve dalje. U strategijama svih vlada do sada koje su nastojale rasteretiti gospodarstvo, nastojali su maknuti sve one parafiskalne namete koji su nepotrebni. Između ostalog se detektiralo da je i pečat posve nepotreban. Međutim, ništa se neće dogoditi ako svi, ne treba napadati vas koji ste nešto htjeli napraviti, ne da ste htjeli. Evo vi ste došli prijedlogom da se to napravi u Zakonu o udrugama. Ali druge institucije to moraju napraviti. Evo samo jedan ovako razmišljanje. Zakonom o platnom prometu u zemlji također nije određena obveza uporaba pečata pri obavljanju transakcija platnog prometa. No Hrvatska narodna banka kao središnja banka RH u odluci u konstrukciji računa u banci uz zahtjev za otvaranjem računa za redovno poslovanje poslovni subjekt dostavlja banci prijavu potpisa osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu i prijavu pečata. ovo je samo jedan dio. Mogli bi reći da se Zakon o udrugama našao na marginama ovoga vala. Ono što možda ja kao zastupnik mogu zamjerit, ali ne vama, predsjedniku Vlade da je ovdje, njemu prije svega. Pa što se čeka? Pa nije dobro da Zakon o udrugama prvi je zapravo došao s tom promjenom. Ali ne treba sad vas napadati što ste došli sa tom promjenom. A što se tiče Zakona o udrugama ako ga treba mijenjati, onda će to biti jedna druga priča. Hvala predsjedniče. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Mirando Mrsić. Zastupnik Miro Bulj, također se javio za raspravu s obzirom da se je državni tajnik u međuvremenu prijavio. Ispričavam se. Zastupnik Bulj, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Ovo je provjera budnosti od predsjednika. Poštovani tajniče, evo imamo znači jednu administrativnu barijeru koju će u biti udruge moći svojim Statutom nekakav rad taj administrativni. Međutim, vidjeli smo i u ovoj raspravi od mojih kolega da su se pozivale kako nije riješen problem svih, svi problemi koje su udruge nanijele. Pa bi sigurno da se nisu bavili isključivo ministar uprave uvaženog ministra tadašnjeg Marasa, da se nisu bavili isključivo samo sa jednim pitanjem a to je podjelom ljudi na to trebaju li ćirilične ploče u Vukovaru ili ne trebaju i tako koristeći te političke trenutke sebi da bi mogli priskrbiti koji politički poen na krvi ljudi koji su dali veliki obol u Domovinskom ratu, a zasigurno treba vjerovati i treba mijenjati zakone jer civilni život je vrlo bitan. Poglavito opet ponavljam ono zbog čega sam se javio, a to je u nerazvijenijim područjima, na područjima gdje jedino što i funkcionira, a to je znači donekle te udruge koje su ljudi volonterski sa vrlo malim iznosima pokušavaju određene stvari u toj zajednici maloj lokalnoj mijenjati. Međutim, od svih udruga, od znači ekoloških udruga, a naravno negdje i nemamo ekološke udruge primjera, jel' druge udruge. Ali imamo pojedince koji svojom aktivnošću bez ikakvih sredstava volonterski aktivistički pokušavaju doprinijeti razvoju civilnoga društva po svim pitanjima. Poglavito kad govorim o udrugama ključni je momenat onaj gdje svi govore, a u biti ne veže se na Ministarstvo uprave, a to je ovaj financijski aspekt a to je Ministarstvo financija. Kolega Hrg je tu dao naglasak to je Ministarstvo financija, ali i o tome je dobro prozboriti u Parlamentu i ukazati na te probleme. Pa tako recimo imamo knjigovodstvo u gradovima i lokalnim samoupravama gdje svaki privatnik, knjigovodstvo vodi svakoj udruzi posebno knjigovodstvo, a u biti to bi mogle raditi i pročelnici lokalnih samouprava, tj. unutar gradskih uprava besplatno. Znači veliki dio sredstava odlazi privatnicima u biti. Trebali bi taj javni novac ostati u biti udrugama, a uprave gradske službe i općinske trebale bi odraditi taj posao, tako da tu ima također na lokalnoj samoupravi poglavito, a i regionalnog dosta i mogućih i nepotizma i pogodovanja. Međutim, ključni je problem udruga kad pričam ovdje to su kriteriji dodjele sredstava. Kriteriji dodjele sredstava lokalnom, pa i regionalnom i državnom, državnoj to je prvi problem. Drugi problem je poštivanje zakona. Kad mi imamo krovne udruge kao što je Hrvatski nogometni savez ili Hrvatski olimpijski odbor koji ne poštivaju određene zakonske norme, a poglavito Hrvatski nogometni savez gdje je potrebito godinama naglašavati, pa čak skupine Torcida i bad blue boysi moraju biti u tome trenutku oni koji će bit pokretači, pozivati Hrvatski nogometni savez da poštiva Zakon o športu sa svim svojim manjkavostima, plusevima plusevima i minusima. Onda govorimo na kojoj razini se nalazi naše društvo gdje se faraonski odnos tih čelnih ljudi prema, znači sportašima, a poglavito prema ovim nerazvijenim područjima gdje su ljudi u tim sportskim organizacijama, tj. manjim sportskim kolektivima ulažu ogromno vrijeme i svoj trud, a imaju djeca mogućnost baviti se sportom kao na primjer u manjim sredinama odakle ja dolazim. Znači, ogroman trud se ulaže i te sredine nemaju dovoljno sredstava, dok ovi netransparentno u biti troše novac i šalju poruku da ne trebaju poštivati zakon. Znači to je jedna strašna u biti najgora poruka koja je mogla biti poslata od jedne ključne, vrlo bitne organizacije koja je podijelila i društvo, a tako i navijačke skupine kao što je Hrvatski nogometni savez. A evo da vidimo da je reakcija sada i same Ureda za šport, reakcija gospođe Kostelić, gospođice koja je u biti HNS uputila da mora poštivati Zakon o športu jer ipak se pomaklo sa mrtve točke i sva zalaganja koja je ulagao klub MOST-a u posljednjih godinu dana ipak daje rezultate i u tome ćemo poticati gospođu Janicu Kostelić. Druga je vrlo bitna stvar, opet ću ponoviti politička šapa bez kriterija dodjele sredstava. Naravno da se ovo ne tiče vas, ali pošto ste se svi doticali i ovoga samog zakona ali je činjenica da lokalni čelnici, regionalni čelnici dodjeljuju sredstva iz političkih razloga. Onda vidimo u predizborno vrijeme, u predizbornoj godini da lokalni čelnici uglavnom povećaju iznose sredstava za udruge u svojim proračunima isključivo da bi određenim udrugama možda ne koje ne rade svoj posao dobro nego isključivo politički da bi ih motivirali da odrade jedan posao, za nju daju sredstva u biti koja bi trebala biti ulagana u razvoj civilnoga društva, sporta, kulture, ekološke osviještenosti, tribina kao ono što bi trebalo uslužiti civilnome društvu za razvoj civilnog društva. Naravnao imamo mi tu i tradicionalne udruge, imamo udruge koje se bave očuvanjem tradicije koje su zaboravljene, koje su zaboravljene, koje čuvaju tradicionalnu baštinu. Ja dolazim iz Sinja pa imamo Viteško-alkarsko društvo kao možda jedno od najprepoznatljivijih udruga na području RH koja očuvaje našu baštinu, tradiciju hrvatskoga naroda na tome području. I sigurno … politika utjecaj poglavito u predizborno vrijeme što je vidljivo raznim donacijama što ne bi smjelo se događati nego bi to trebalo vrednovati isključivo taj aktivizam tih ljudi u očuvanju na tim područjima očuvanju te tradicije i kulture koja je vrlo bitna za identitet našega naroda. Još bi napomenuo da bi kazao što se tiče samog Ministarstva financija i kontrole Porezne uprave i dodjele sredstava dodjele sredstava udrugama, da je to u biti osnovni problem. osnovni problem je koliko imamo udruga, koliko sredstava odlazi i po kojemu se ključu dodjeljuju ta sredstva jel moramo znati da to u Hrvatskoj niko živ ne zna. Ja tu informaciju još nisam dobio, samo znam da one udruge koje su obojane politički, a koje neka druga grupacija na vlasti i njima se oduzmu oduzmu sredstva zato šta ništa ne rade osim politički odrađuju posao za jednu ili za drugu stranu ili za treću, da se bune, protive i prosvjeduju. To je vidljivo iz posljednjih mjeseci bilo kada su neke udruge izgubile pravo na kriterij koji je bio njima bogom dat jel one su bile predviđene da primaju novac po ne znam kojem ključu i ove ostale naravno da su se tada prije protivile, a sada se protive … znači jedna politička šapa nad udrugama je najgore šta se događa u u hrvatskome društvu kako na lokalnoj razini tako i regionalnoj tako i na državnoj razini. Zbog toga treba podržati sve izmjene koje administrativne barijere za udruge, međutim u hrvatskom društvu je dovoljno tri, četiri čovjeka i jedan kućni savjet manji ili jedna obitelj da osnuje udrugu i da traži sredstva od lokalne samouprave gdje dovodi u neugodnost lokalne čelnike jednostavno evo zbog političkog svoga rejtinga i glasova jednostavno je prisiljen u većini slučajeva da određeni dio sredstava tako da je se osnovale brojne udruge koje u biti i ne funkcioniraju osim šta daju zahtjeve da dobiju novac. A one koje rade svoj posao nemaju mogućnosti da se time bave. Hvala lijepo. Nakon zastupnika Bulja javilo se više zastupnika za repliku. Zastupnik Gordan Maras se prvi javio za repliku. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Bulj vi ste napravili nešto čega se ja grozim. Znači nakon šta sam vas upozorio i vas i vašu Vladu i ministre i sve na nedjelovanje 14 mjeseci oko jednog slučaja vi ste se sakrili iza ljudi koji su poginuli. To je nešto što se ne radi i što se ne može opravdati nikada ni u Hrvatskom saboru niti bilo gdje. Znači niko ne dovodi u pitanje te ljude i zahvalnost prema tim ljudima. I nije uredu ih uopće stavljati u usta kada vas kolega zastupnik u Hrvatskom saboru traži samo jednu stvar, da se poštuju zakoni RH. Zar je to tolko teško shvatiti? Ukoliko je Ustavni sud donio niz odluka po tom pitanju, ukoliko su prekršajni sudovi pa vidite umjesto da ste meni tu sada na taj ružan način odgovorili u svojoj raspravi, mogli ste recimo predložiti gospodinu Orepiću da zabrani ovaj sramotni hod što se desio u Zagrebu sa ovim, ja ne znam uopće kako bi nazvao te dečke koji su uzvikivali na Trgu bana Jelačića tako sramotne poruke, mogli ste reći gospodinu Orepiću da za takve skupove koje organiziraju sa jedino ciljem izazivanja sablazni, straha određene stranke da ne daje mogućnost da na taj način nastupaju jer vidite da je i policija reagirala i čovjek će biti kažnjen zbog tih stvari vjerojatno prekršajno jer tako zakon definira. Znači ja ništa drugo ne tražim, konkretno i Klub zastupnika SDP-a od ministra uprave u RH nego da nakon 14 mjeseci riješi žalbu poštujući hrvatske zakone. I molim vas

Odgovor na repliku zastupnik Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** … vidim da se gospodin Maras grozi na moje izlaganje. Pa meni je to čak ovaj put nešto i pozitivno od vas, barem se grozite jel ništa drugo niste ni rekli. Ministar unutrašnjih poslova ne može narediti prijatelju, možda ste vi naredili, ministar unutrašnjih poslova u ovome slučaju Vlaho Orepić on mora da štiti zakon i da postupa po zakonima, a ne nikako kako mu ja kažem ili vi. Možda ste vi svome kolegi Ostojiću govorili kako da se ponaša i kako kako da postupa u određenim situacijama. Vlaho Orepić će koristiti zakone koje je donio ovaj Parlament i drukčije se neće ponašati. Ne vidim uopće što ste vi htjeli meni kazati. Vi ste inače jedino u vašem izlaganju i replikama što ste spominjali to su ustaše, partizani, ploče, jednostavno na tome gradite tu stvar. I meni je drago da se vi grozite jel zbog vas sam ja i došao u hrvatsku politiku i tako da sam tu iznimno ponosan što sam uspio evo baš vaše zgražanje prema ovome stavu koji se nije osvrtao ni na ustaše, ni na partizane, ni na ploče. Samo kazati dok ste vi bili ministar da je vaš ministar uprave, se manje bavio nebitnim stvarima dijeleći narod i žrtvu toga naroda na tim područjima sigurno danas ne bi pričali o ovome Zakonu nego bi Zakon o udrugama bio uređen i hrvatsko civilno društvo bi funkcioniralo onako kako treba i onako za što se treba boriti. Hvala lijepo. Zastupnik Branko Hrg javio se za repliku. **Hrg, Branko (HDS)** Hvala lijepa. Kolega Bulj, vi ste govorili o u nekoliko navrata pa i u sada vašoj raspravi o lokalnim čelnicima i o raspodjeli sredstava za rad udruga, dakle ovdje je već bilo govoreno a tako to i zakon nalaže da se financiraju programi, da je natječaj vrlo kompliciran i da su obrasci izuzetno komplicirati. I moram reći da ne znam možda postoji takva negdje praksa u Hrvatskoj. Ali recimo ono što ja znam kako i na koji način se većinom to radi. Recimo sportske udruge u gradovima većinom se financiraju preko zajednice sportskih udruga gdje lokalna samouprava u proračunu odredi određena sredstva zajednica sportskih udruga u principu ta sredstva na svojim tijelima raspoređuje svojim članicama. Vatrogasna zajednica dobiva neki svoj proračunski udio na svojim tijelima, raspoređuje sredstva za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasne zajednice. Zajednice udruga u kulturi se osnivaju, dosta gradova, dosta sredina, također imaju svoje tijelo, dakle dobe određeni budžet i nakon toga ga raspoređuju za svoje udruge. Tako da na neki način nije to baš više tako posloženo, možda ima, vjerojatno ima situacija ovo što vi govorite ali ja govorim iz prakse, iz iskustva koje imamo i u mojem gradu i u mnogim gradovima oko, diljem Hrvatske možemo reći koji na taj način funkcioniraju i definitivno programsko praćenje nije više baš omogućilo lokalnim čelnicima da bi mogli davati novce nekome tko im se više sviđa, nekome tko im se ne sviđa nešto manje. Možda postoje takve situacije kažem ali nije praksa. Odgovor na repliku zastupnik Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Kolega Hrg, slažem se s vama da dobrovoljna vatrogasna društva, Crveni križ imaju zakonsku propisanu normu koliko lokalne samouprave su dužne izdvajati za te udruge. Međutim, smiješno bi bilo kazati da se kod dodjele sredstava udrugama nema šape politike i da nema utjecaja politike. To je malo smiješno i podcjenjivanje u biti naših građana koji to slušaju i koji gledaju jer su svjesni oni na lokalnim samoupravama svim da utjecaj politike ima dobar udio u određivanju kriterija čisto politički dodjele sredstava. To je jasno i vidljivo na svim lokalnim samoupravama pa i regionalnim pa i državnim. To vidi svatko. Mislim ono je bitno da imamo udruge koje primjera imamo brojne humanitarne udruge, imamo brojne ekološke udruge. Pa evo npr. na mojem području je bio problem jedan ekološki iz Dugoga Rata je trebalo odložiti trosku iz tvornice ferolegura u …/Govornik se ne razumije./… kraj rijeke Cetine, tj. uz pritoke rijeke Cetine. Vidio sam brojne udruge na popisu imaju zelene, eko. Niti nije ni jedna došla bar dati potporu a brojne se i financiraju iz proračuna. Zašto? Zato što je tadašnje ministarstvo za vrijeme Vlade Zorana Milanovića dalo odobrenje da se tu može odlagati ta troska uz rijeku Cetinu. Zašto šutjeli su, zbog čega? Onaj tko ti daje novac, zovi ga ćaćom, toga su se držali ti aktivisti. Ja ih nisam vidio, žao mi je, volio bih da su zeleni tada došli i upozorili na taj problem. Znači postoji uvijek šapa politike. I to je veliki problem u razvoju civilnoga društva u svim udrugama. Hvala lijepo. Prije nego nastavimo sa replikama molimo bih samo sve zastupnike uključujući i zastupnika Bulja u trenutku kada želite replicirati ili odgovoriti na repliku podignite palicu. palicu. Zastupnik Marko Sladoljev javio se za repliku. **Sladoljev, Marko (MOST)** Poštovani gospodine Bulj govorili ste o Hrvatskom nogometnom savezu i nepoštivanju Zakona za sport. Međutim ja sam u svojoj borbi za demokratki Dinamo doživio još jednu paradoksalnu situaciju. Dakle kada je bila inicijativa zajedno za Dinamo, kada je 50 tisuća ljudi potpisalo da se uprava kluba treba ustrojiti po načelu jedan član, jedan glas, 50 tisuća ljudi je to potpisalo. I mi smo tražili da nam NK Dinamo koji je inače udruga građana da svoj statut kao članovi toga kluba. I oni nam nisu željeli dati svoj statut. Dakle ja kao član kluba nisam imao uvid statut kluba kojeg sam član. Tek nakon pritiska medija i navijača dali su taj statut na uvid i onda smo vidjeli zašto nisu htjeli dati statut zato što u statutu piše da sami sebe biraju a ne da članovi imaju pravo. Pa evo, ako možete to iskomentirati. Odgovor na repliku zastupnik Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Ako je išta demokratski to je onda demokratski da u svakoj udruzi svaki član ima pravo svoga glasa i to je trebali, trebalo biti normalno. Međutim, ne dobiti vi kao član niti statut niti način izbora čelnih ljudi je jednostavno Faraonski sustav i očito je to u Dinamu bio primjer kao i u brojnim drugim udrugama koje funkcioniraju a imaju veliki veliki novac i javni novac se ulaže u njih. Međutim, danas je svašta moguće, danas je moguće da i gradonačelnik najvećeg grada kaže opraštam prvi šverc šverc u tramvaju dva, tri mjeseca prije izbora ili opraštamo parkiranje prvi put, neplaćeni parking. Pa prema tome u našem demokratskom društvu sve pred izbore može koristiti a ovo što je udruzi Dinamo šta je tražio to je sasvim normalno da svaki član ima svoj glas, međutim očito još uvijek imamo Faraone koji javna sredstva dobro koriste ali isključivo ne za razvoj športa, za razvoj mladih u športu nego isključivo za svoj privatni interes a nadamo se da će se te stvari promijeniti i očito vidimo i naznake i najave da u tome smjeru idemo ali ne smijemo odustati. za repliku. **Vučetić, Marko (Nezavisni)** Kolega Bulj, vi ste govorili o razlici između udruga, između države. Udruge imaju tendenciju da čuvaju privatnost, a politika i država imaju tendenciju da deprivatiziraju zato i država djeluje putem zakona, udruge djeluju putem neke specifične aktivnosti koja odgovara nekoj specifičnoj ljudskoj djelatnosti ili regionalnoj antologiji bivanja da vam bude jasnije. da li se to radi o sportskom, religijskom, znanstvenom ili zdravstvenom mi sad dolazimo u područje gdje su susreću udruge i gdje se susreće država a to je u distribuciji zakona i u distribuciji materijalnih dobara. Vi ste u svom izlaganju istaknuli ovaj problem da država i politički moćnici ne smiju ugušiti udruge putem davanja financijskih sredstava na povratni način. Što to znači? Država treba svoja sredstva davati na nepovratan način, a to znači da se razvija ona djelatnost zbog koje udruga postoji, a ne da se razvija zahvalnost prema politici i prema onome tko je ta sredstva prividno dao. Udruge koliko mi je razvidno iz vašeg izlaganja mogu opstajati isključivo ukoliko razvijaju tu jednu subpolitičku strukturu, odnosno ukoliko razviju onaj životni dinamizam koji ne bi postojao bez njih,

svaki čovjek ima potrebu biti negdje uključen, ali nikako slažem se sa vama ne bi ta materijalna dobra koja su javna dobra, koje politika daje udrugama smjela utjecati na u biti bilo kakve političke konotacije, tj. kupovinu političara određenih udruga, ali u biti guše civilno društvo, razvoj civilnoga društva. Ako je novac, isključivo se daje primarno podobnim udrugama to je eutanazija udruga. Mi i danas imamo taj primjer u Hrvatskoj da se kriteriji jednostavno šapa politike je jedini i najveći kriterij od lokalne do regionalne samouprave, a i državne, a to vidimo i po nepoštivanju Zakona o športu, najpoznatijih i najvećih udruga i gdje je najveća javnost usmjerena kao na primjer u Hrvatskom nogometnom savezu a i u ostalim udrugama. Znači, politika ne smije ugasiti civilno društvo, tu ste u pravu. Ali na ovaj način gdje se materijalna dobra raspoređuju za povrat političarima to u biti i nije civilno društvo, nego to je uzajamna trgovina između određenih ljudi koji upravljaju udrugama, interesnih skupina prema političkim elitama koje vladaju. Hvala lijepa. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Bulj, govorili ste o svemu i svačemu samo ne o onom što je zapravo u ovim izmjenama i dopunama Zakona rečeno, a to je izmjena članka 13. i ukidanje obaveznoga pečata, tj. izrada žiga u Statutu udruga. Ja bih više volio da je definirano i način kako ćemo imati pravnu sigurnost u prometu dokumentima kao i izjavama i bilo kojim drugim aktom koji proizlazi iz udruga, kad nema već elektroničkog potpisa. On bi za mene bio vjerodostojna zamjena za pečat koji je bio nužan i potreban. Ali više bi me interesiralo da ste raspravu pokrenuli kad već govorimo o udrugama da je tri člana dovoljno da se formira jedna udruga. ja bih skrenuo pozornost na to, tri člana, ne treba pečat. Svaki može biti udruga i tavrljat o bilo čemu. Nema tijela, nema nadzora, nema uprave, nema predsjedništva, nema ničega. To su tri člana. Ništa. Tri kuma se sastala i muzu državni novac i govore o zaštiti ljudskih prava ili o pravima nacionalnih manjina ili tko zna o čemu. To je problem koji bi u ovim izmjenama i dopunama Zakona o udrugama trebao biti ključan. Najmanje 10 ljudi koji će činiti ili broj koji čine tijela, tijela udruge moraju biti. Toliko članova mora biti da bi se zadovoljila stvar koja bi bila demokratska, normalna, pod nadzorom transparentna i koja bi imala i sud časti i nadzorni odbor i predsjedništvo. Evo ovo je zapravo za mene nedopustivo. Ja sa svojom udrugom sigurno ću i dalje koristiti žig dok se ne uvede elektronički potpis kako bi u pravnom prometu a sve one koji će dostaviti nešto bez potpisa i bez žiga … …/Upadica Zastupnik Miro Bulj javio se za odgovor na repliku. Ali da ste vi tek sad prvi mandat u ovom Saboru gospodine Đakiću ili da prvi put ste u mandatu i da vodite jednu udrugu, pa vi godinama vodite udrugu i u ovom ste Parlamentu. A nisam čuo vaš vapaj uopće kod bilo koji, nego imamo 1200 ili 2000 braniteljskih udruga u zakonu, a vi ste u ovom Parlamentu znači već koliko mandata. Mogli ste, samo ste glasno šutjeli. Tribali ste glasno govoriti o tome problemu i sad vas podržajem, sad vas podržajem. A do sad ste glasno šutili. Zbog toga imamo samo braniteljskih udruga oko 2000. na dnevnoj bazi, na lokalnoj samoupravi od desetine do voda svake brigade. Znači ja se nadam da ove vaše riječi će se pretočiti u zakon i da će se udruge osnivati, ne nicati kao gljive poslije kiše, da svaka kuća ima svoju udrugu i svaka desetina iz Domovinskog rata svoju udrugu. Pa isključivo mi je žao što ovo niste u prethodnim mandatima, a imali ste ih dovoljno i kao predsjednik HVIDRA-e da ovo niste riješili. Hvala lijepo. Zastupnik Stevo Culej javio se za repliku. **Culej, Stevo (HDZ)** Poštovani predsjedniče. Kolega Bulj, ja vam moram priznati apsolutno ste u pravu što se tiče ovih Hvala kako bi onda izgledale sve ove udruge. Naime, ja ću se osvrnuti ovdje na jedan moj kontakt sa jednom udrugom tj. sa predsjednicom te iste udruge, a ona se zove gospođa Tešelić u jednoj emisiji Osječke televizije kod gospodina Flaudera u kojoj sam na otvoreno pitanje upitao je tko je financira. A ona mi je odgovorila, telefonski je veza bila, odgovorila je da novac dobiva izvana. Pa me isto interesira tko me plaća ja za njega i radim i njemu polažem račune. Božo (MOST)** /Upadica Petrov: Zastupnik Maras, molio bih da sjednete ili da se dogovorite izvan sabornice sa svojim kolegom. Mnoge udruge građana su plaćene izvana, ne polažu Hrvatskoj račune ni ono što govore ni koje imaju programe. Ono što imaju u svome statutu koji su im ciljevi rada oni to ne podržavaju nego rade nešta druge i rade mnoge vjerujem i u ne najboljoj namjeri prema RH. Isto Isto tako raznorazne udruge su iskoristile ovaj zakon pa da prikrivaju svoj rad u osobnu korist. Evo navest ću samo, udruge koje rade kao noćni klubovi, dakle noćni klub kada ga zatvore on ga pretvori u udrugu i nastavi dalje nesmetano raditi. Pa recimo članovi jedne sisačke obitelji na čelnim mjestima u šest udruga od kojih su tri sportske, protupravno su oštetili udruge za 957 tisuća kuna. Pa tu bi se osvrnuo na jedan noćni klub koji se zove Super-Super u kojem se dogodila ona neugodnost jedna sa

jednostavno udruge niču kao gljive kao poslije kiše i tako udruge iz Domovinskog rata, doslovno se i ne zna broj na lokalnim razinama koliki je udruga, međutim takav je zakonski okvir da svaki pojedinac ima pravo organizirati udrugu. Napomenuli ste i da ovaj zakon i pri tom omogućava i brojnim udrugama koje se financiraju iz drugih sredstava, iz drugih izvora koje zastupaju tko zna čije interese, da možda dobivaju previše medijskih prostora ali to su njihovi interesi. I u civilnom društvu se ne može zabraniti interes, ali ne može se raditi niti protiv državnih interesa, to je sada pitanje koje bi se trebalo postaviti. I ja osobno ne bi nikada sudjelovao i surađivao sa Savom Štrbcom ja osobno, ali bi sa našim ratnim snimateljom Petrom Malbašom koji nema nikakvu udrugu, a sam dokumentira tj. proizvodi filmove dokumentarne o Domovinskome ratu, a nikakvu potporu nema ni od države, ni od lokalne samouprave, ni regionalne samouprave, a promiče Domovinski rat više nego brojne udruge iz Domovinskoga rata i više nego ovi što upiru dole u komunikaciju sa ovim Štrbcom i tima sličnima koji nikad nisu željeli Hrvatsku državu slobodnu, svih

Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo kolega Bulj, kao i svi zapravo danas cijelo vrijeme ovdje trpaju se sve udruge na neki način u isti koš, u isti koš, a nije naravno sve isto, počevši od one lokalne razine gdje imamo brojne udruge sa jednim dugogodišnjom tradicijom, iskustvom, možda i neke koje su novoosnovane a imaju dobre kvalitetne projekte, projekte, programe, aktivnosti, makar tu ću staviti malu ogradu kod aktivnosti jer smatram da udruge ne bi smjele biti jedan dodatak javnim socijalnim uslugama, ne bi trebali raditi ono što bi trebali mi kao sustav napraviti. Bila je tu spomenuta Udruga invalida, smatram da bi to trebalo sustav napraviti, a ne da udruge bude nekakva recimo sindikalna ispostava za pružanje socijalnih usluga, nazovimo to tako. Spomenuli ste puno puta u svojoj raspravi u replikama također lokalne čelnike, ja se mogu složiti da je čak prije donošenja ovog zakona 2014. dobrim dijelom to bilo i točno. Taj zakon 2014. ipak je povećao dobrim dijelom i transparentnost i danas bar morate nekakva povjerenstva formirati, ne možete više nikome dati sredstva ovako jel vam je neko došo pa ste si dobri s njim, barem povjerenstvo u kojem su ljudi koji koliko toliko vjerujem u većini lokalnih jedinica nešto i znaju o tim stvarima. Osvrnut ću se još malo i na ovaj recimo državni nivo, tu smatram da je zapravo nažalost sa vlašću gdje ste i vi sudjelovali u njoj započeo jedan politički obračun sa jednim sustavom civilnog društva koji je bio relativno dobro uspostavljen. Taj sustav je evo jedan podatak 96% sredstava koja su bila na raspolaganju iz pretpristupnih fondova EU su udruge povukle. Dakle evo samo jedan podatak. O ovim udrugama o kojima sada … /Upadica Odgovor na repliku zastupnik Bulj. nagrađivanje tj. nisu potpomognute od raznih lokalnih samouprava. Ja u svome samom gradu imam brojne udruge koje su zaista na ponos grada i zaista sluše i i za razvoj civilnog društva i sporta, kulture, očuvanju tradicije vrlo bitne udruge koje dobro rade, ali ima tu i udruga koje su same sebi svrha. To je ogroman broj udruga, vi zabraniti ako ne možete zabraniti ako neko zakon kaže dovoljno tri osobe da budu članovi udruge. Ne kažem ni da zakon 2014. izmjena Zakona o udrugama se nije transparentnost povećala. Međutim i dalje su ogromni utjecaji lokalnih čelnika na političke udruge i ta šapa u biti guši politička šapa guši razvoj civilnoga društva, a o sportu moremo i lokalno pričati. Ono malo što imamo sredstava šta se da za sport uglavnom se krivo ulaže i to jel se ulaže i čak se i krši zakon jel se ulaže u prve momčadi tj. profesionalne igrače, polu profesionalne dok naša djeca moraju plaćati tj. roditelji moraju plaćati treninge i sve što se oko toga treba platiti. Tako da brojna djeca nemaju niti mogućnost trenirati. U biti ta sredstva bi trebala u sportu ići isključivo za razvoj mladih u sportu, razvoj infrastrukture, amaterski sport tako da je to sve izokrenuto i obrnuto je od onoga kako bi to trebalo funkcionirati. Jer sve što se radi trebalo bi ići prema mladima, tiče sporta, što se tiče kulture, očuvanja kulturne baštine na žalost smatra se još puno, puno treba raditi. Prije svega od glave jer riba smrdi od glave. Očito je sve u vrhu i ići prema dolje da bi civilno društvo išlo naprijed. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Mirando Mrsić. Izvolite. o udrugama, ali mislim da smo očekivali da će Vlada napraviti još jedan daljnji iskorak i ponuditi još jedan bolji zakon koji će ići za time da civilno društvo u Hrvatskoj bolje funkcionira i da bude cvijet demokracije kao što je u zemljama Zapadne Europe. Naime, demokratska društva karakterizira postojanje tri sektora javnog to je država, privatnog to je tržište i građanskog odnosno civilnog društva. Najkraće rečeno, civilno društvo jesu građani koji se aktivno i slobodno upliću u sve sfere društvenog djelovanja i sve ovo što je danas bilo i kritično i pohvalno je dio civilnog društva. Prema tome, ono što država mora raditi, napraviti jedan okvir regule, jedan okvir u kojem će se udruge kretati. Ali država ne može i ne smije utjecati na rad udruga unatoč željama određenih i ovdje među nama političkih grupacija i nekih drugih koji bi željeli da im udruge služe za njihove potrebe. Naravno, kada govorimo o lokalnoj razini, tada se na lokalnoj razini da udruge gleda dvojako. S jedne strane se gleda kao opoziciju vlasti i pokušavaju se na sve moguće načine ugušiti, ili ih se gleda kao pomoć vlasti pa se onda naslanja na način da te udruge onda imaju veće dotacije, nego ove udruge koje se karakteriziraju kao opozicija vlasti i percipiraju se kao negativno. Ali to se mora jednostavno uzeti da to je civilno društvo. Ono što ne bi trebalo biti zbog političke korektnosti je da država, ja govorim i o lokalnoj i državi na nacionalnoj razini, ne bi trebala imati nikakvog utjecaja na same udruge. posljednjih godinu i pol dana smo bili svjedoci da je Vlada željela, a i napravila kroz određene pomake pritisak na nevladine udruge, na medije, dakle na civilno društvo sa ciljem da se određene stvari u tom civilnom društvu promijene i da se favoriziraju jedan tip udruga na uštrb onog drugog tipa udruga. Dakle, one koje zastupaju jedna mišljenja, one koje zastupaju neka druga mišljenja. I jasno da to nije dobro i jasno da će to dovesti do dodatnih i dovelo je do dodatnih tenzija u društvu jer jednostavno civilno društvo treba pustiti da funkcionira onako kako funkcionira u svim demokratskim zemljama, a to je da je civilno društvo cvijet demokracije, slobode izražavanja i lijevih, i srednjih i desnih. Obzirom da je Hrvatska kao i sve zemlje Europske unije socijalna država, temelj te socijalne države počiva na udrugama i udruge su one koje su važne za socijalno funkcioniranje države i njihova funkcija je … i i jedno od načela kojeg se treba držati, a na žalost mislim da se ne držimo, nisu se ni jedne vlade držale, da je kod udruga izuzetno važno načelo supsidijarnosti. Dakle, sve počinje od pojedinca, od njegovih interesa, od njegovog razmišljanja, od njegovih stremljenja kako i na koji način će svoje stavove, svoje želje, svoje aktivnosti realizirati u društvu. Kako je jasno da pojedinac se ne može sam, ne može se sam izboriti za te svoje ciljeve se udružuju ljudi u udruge. I sada nekakva prohibitivna klauzula to treba biti 10 ljudi, da to treba biti 20, 50 i 100 je samo jedna dodatna administrativno otežanje da se udruge formiraju na slobodnoj bazi, slobodno udruživanje. Prema tome, sasvim je dovoljno troje ljudi koji imaju ista mišljenja i razmišljanja da formiraju udrugu, a onda ako njihova ideja padne na plodno tlo, jasno da će se onda pridružiti i drugi pojedinci koji zastupaju ta ista mišljenja i udruga će onda dalje rasti. Civilno društvo odnosno udruge kao njegov organizacijski dio nisu samo dio demokracije. One su cilj, i temelj, i smisao demokracije. I ono što mi je žao što se evo u posljednjih godinu i pol dana stalno vrti da se pokušavamo baviti prošlošću i kada govorimo o civilnom društvu i udrugama, a prošlost nije realna kategorija udruga i civilnog društva. One su okrenute sadašnjosti i budućnosti. One žele napraviti nešto bolje i nešto ostaviti iza sebe. Prema tome, sve te ideje koje se sada rađaju, da se sada vraćamo u prošlost, da sada sada krećemo istraživati prošlost, a da ne vidimo sadašnjost i budućnost, jasno da će dovesti do toga da će se i dio građana koji se udruživao u udruge jednostavno reći ja nemam tu nikakvog interesa, ne želim se s time baviti jer ne vidim svoju budućnost, a ne bavimo se sadašnjošću. Ono što je u posljednjih godinu i pol dana na djelu u Hrvatskoj je sustav mjera kojim se jasno pokušava zaustaviti razvoj tog civilnog društva. I ono što mogu reći da gledajući sve što se dešavalo i u Ministarstvu kulture i drugdje da je na djelu politika koja ne shvaća građane kao subjekte koji izražavaju svoje nesuglasje unutar društva. Pa može biti i građana koji ne žele ili ne dijele ta mišljenja koja dijeli aktualna Vlada ili aktualna pozicija i to je nešto što treba prihvatiti. I zašto ako te udruge izražavaju dio stavova građana, zbog čega ih onda penalizirati i pokušavati im odsjeći financiranje i na takav način ih onemogućiti da dalje djeluju? Jer jasno mi je zbog čega je sve to bilo, jer publika kada govorimo ne neprofitnim medijima je izuzetno veliki politički potencijal. Ona je skoro 1/4 ukupne politike ukupne politike svih medija. Ali ono što isto moram naglasiti, jučer je bio Dan žena, da većinu publike tih medija čine žene i osobe koje pokazuju veliki politički interes i koji imaju osjećaj političke odgovornosti što možda za aktualnu vlast to nije bio nekakav povoljan trenutak. I za kraj, vrijeme već ističe, trenutačno kada govorimo o civilnom društvu u Hrvatskoj vlada demokratska regresija jer demokracija i strah ne idu zajedno. Guše se mediji, nezavisna scena, civilno društvo želi se uništiti svaka kritika da bi se lakše vladalo, da se ne pita za potencijalne sukobe interesa, da se sramimo antifašizma, da se ne vidi rastući konzervatizam u društvu. No, civilno društvo se jasno ne boji toga i niti jedna represija neće moći uništiti civilno društvo u Hrvatskoj, a svjedoci smo toga bili i sinoć kada je bio marš za prava žena gdje je vrlo jasno rečeno da Hrvatska, hrvatski građani ne žele orbanizaciju Hrvatske. Hvala lijepo. Zastupnik Nikola Grmoja javio se prvi za repliku. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani predsjedniče. Poštovani kolega Mrsić, rekli ste da praktički postoje pokušaji gušenja civilnog društva. Civilno društvo se ne može ugušiti i autentično civilno društvo je ono koje može funkcionirati i bez dotacija iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna. Sam sam bio osnivač mnoštva udruga. Nikada nismo imali potporu gradske vlasti, bivšeg gradonačelnika. Bio sam pokretač inicijative koja je skupila tisuću ljudi na metkovskom trgu kontra i županijske i gradske vlasti. Znači, ako postoji iskrena želja da se borite za nekakve ideale, za vrijednosti onda vas neće moći zaustaviti to što vam netko ne želi dati novac, a time vas praktički možda može i kontrolirati. Znači, takvog straha od gušenja civilnog društva oni koji će se na taj način ugasiti, takvih bolje da nema. Jer ti su u civilnom društvu isključivo radi nekakvog vlastitog interesa. Ne treba potpora velika politike. Evo, mi smo sami kada smo preuzeli Grad Metković nismo bili u sjajnom stanju. Morali smo vraćati dugove. Nismo mogli dati mnogo udrugama. Ali postoji mnoštvo udruga u Gradu Metkoviću koje fantastično funkcionira, sami izvlače novce iz europskih fondova i takvim udrugama onda i mi kao grad, ne znam, nabrojat ću neke udruge – Udruga Lepritić, Udruga Dobra, Udruga Život, Udruga lađara Neretve koja stvara nekakvu dodatnu i dodanu vrijednost, onda Udruga veterana IV. Gardijske brigade – sami praktički se snalaze za sredstva. I mi naravno ćemo im u tome pomoći. Takav treba biti odnos i gradske vlasti, i županijske i državne prema onim udrugama koje same znaju izvući novac, same napraviti dobar projekt onda takvima dati još dodatna sredstva. Onima koji samo egzistiraju da bi izvlačili novac iz države, iz gradskog proračuna da bi bili servis politike neovisno koje političke opcije da li lijeve ili desne takvih udruga bolje i da nema. Hvala. Odgovor na repliku zastupnik Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepo. Zastupniče Grmoja, možemo se složiti i ja i vi, ono što je možda vaša reakcija i zamjena teze, ja nisam mislio na financijsku stimulaciju na način da se guši na razvoj civilnog društva tako da se ne daju dotacije udrugama koje toj političkoj opciji možda nisu sklone. Ali postoji niz suptilnih metoda kojima se može stvar gušiti. Primjerice da se favoriziraju udruge koje imaju suprotan nazivnik od ovih udruga koje se recimo su … tom dijelu, govorim o lokalnoj vlasti ili govorimo o državnoj sasvim svejedno. S druge strane postoje i druge metode koje idu za time da se civilno društvo ograniči i da se ograniči njegov doseg od toga doseg u medijima, doseg u mogućnosti pristupa europskim fondovima. Dakle, sve su to jedne suptilne mogućnosti kojima možete onemogućiti da se razvije civilno društvo. Ovo je najjednostavniji i najučinkovitiji najučinkovitiji ili kažemo u Hrvatskoj se najviše upotrebljava taj dio je, da ta udruga je protiv mene i ja za nju neću dati novce, ali ću ovoj drugoj koja je za mene ću dati novce. Evo to je i protiv toga se treba boriti. Ali ono što treba postići jedna lokalna vlast i državna vlast negdje da koje kojeg predznaka nego što ta udruga radi za hrvatsku društva i razvoj hrvatskog društva i da ona bude onda financirana. I jasno da one udruge koje pogode puls i bilo građana će i sa nula kuna uspjeti. Hvala

država ne smije utjecati na civilno društvo posebice ono koje se odnosi zapravo odnosno bavi se sa demokratizacijom, bavi se sa ljudskim pravima, bavi se pravima manjina jer zapravo njihova nekakva funkcija, njihov DNK nazovimo ga tako je da kritički promišljaju djelovanje svake garniture, a kritika je isto dio demokracije, kritika je dio demokratskoga društva isto kao što je dio demokratskog društva i pravo da svaki osnuje udrugu udrugu svoju. I bit će vrlo teško, bilo je prije spomenuto osnovati jednu krovnu udrugu. Branitelji čak smatraju da to ne bi bilo dobro, to je bio podsjetnik na možda nekakva bivša vremena protiv kojeg evo čujemo često onako oštre riječi i sa ove desne strane sabornice, a zapravo u nekim stvarima su slični. Slični ako se ide na osnivanje na tako jedne krovne organizacije. No ono što je možda još bitno za reći kroz sve ovo što ste spomenuli u svojoj raspravi je sustav. Postojao je dobar i kvalitetan sustav potpore civilnom društvu koji se ne može svesti samo na jednogodišnju potporu jer objašnjenje je bilo nismo smanjili iznos civilnom društvu samo smo to prebacili na ministarstva. Vi imate udruge, imate programe sa udruge koje su osnovane sa nekakvim ciljem, kratkoročnim ciljem. Da li je to sprečavanje gradnje recimo nekakve hidroelektrane, da li je to možda golf na Srđu i one s tim prestaju svoje djelovanje, ali imate udruga koje ne prestaju svojim djelovanjem, borba za ljudska prava, borba za evo jučer je bio Dan žena, borba za ženska prava nikad ne staje. I vi morate kroz sustav osigurati institucionalnu podršku višegodišnju. Imali smo takve institucije nažalost djelovanjem prijašnje vlasti i ove sadašnje garniture takve institucije, takav sustav je doveden u opasnost i dobrim dijelom je ugušen. Odgovor na repliku zastupnik Mrsić. kada se nevladin sektor financira od strane lokalnog proračuna ili državnog proračuna da postoji opasnost da se udruge pretvore u servis vlasti, ali s druge strane svaki mudar političar će znati da je dobro imati i oporbu koja će imati kada govorimo o udrugama koje možda nisu suglasne sa aktualnom lokalnom vlašću koja će omogućiti da taj dio civilnog društva raste i da svako gušenje tog dijela dovodi do njegovog rasta na drugoj strani i na kraju to nije dobro za lokalnu samoupravu. Bili smo svjedoci prijašnje vlade u kojoj je bio gospodin Orešković i ministar Hasanbegović gdje je na jedan način koji je bio neprimjeren se pokušalo ograničiti snagu i doseg medija, dakle neprofitnih medija, koji su alternativni mediji koji možda u određenom dijelu nisu u suglasju sa politikom i to je nešto što jedna demokratska država ne bi trebala raditi. I opet napominjem da mislim da Hrvatska ne zaslužuje orbanizaciju da ne budemo kao Mađarska i Poljska i to je sinoć i pokazao onaj marš za prava žena. Hvala lijepa. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Miro Bulj javio se za repliku. Kolega Mršiću, naravno da udruge ne bi smjele biti pod paskom niti oporbe niti vlasti. Na lokalnoj razini one su vrlo bitne, ali taj aktivizam iz ljudi koji taj potencijal ljudi koji se protivi nečemu ili se zalaže za nešto sigurno na lokalnoj razini je istaknut na način da mu ne triba novac. Primjera, ako ukidaju Rodilište sinjsko, a mi imamo alku … naravno da meni ne triba udruga da ću ja sam reagirati bez obzira što je tada bio ministar Milinović Darko ili da je bio netko vaš, to meni ništa ne znači. Znači taj lokalni aktivizam je vrlo bitan. Ili ako žele zatrovati rijeku Cetinu sa raznim otpadima industrijskim kada je bila vaša vlada, kada ste vi bili ministar. Meni je bitna moja voda, meni je bitno moj krš, moja zagora. Isto sad ili termoelektrana sada na Peruči, ne treba tu udruga koja će biti pod šapom politike. Ako je ona pod šapom politike onda zeleni šute kada ste vi bili, kada je u Slani stine u rudokop put Hrvaca znate, prolazili ste tamo od Sinja, iz Dugoga Rata kompletna ona crna troska koju je vaš ministar okoliša proglasio da je toliko to ekološki čisto da se more gnojiti zemljište, dok je u isto vrijeme u Omiš Udrugi tvornica poslao tj. u Dugi Rat tvornica da je to kancerogeno opasno. Znači jednostavno su htjeli zatrovati rijeku Cetinu. Meni ne tribaju tu poticaji udruge kao pojedincu, meni i mojim sumještanima nego ćemo sami štiti rijeku Cetinu bez obzira na otpadnu mafiju koja je u ministarstvu. A zelene udruge su u tome dijelu tada šutile ekološke. Žao mi je da su šutile, možda nisu prepoznale problem. Ali ima i dobrih aktivnosti, civilno društvo se nikada neće ugasiti bez obzira bili vi na vlasti ili mi ili neko treći.

dugu povijest, tako da alkari i dalje mogu po statutu biti alkari, ali nažalost je tako kao što je bilo. Jasno da udruge koje su pod packom vlasti bile one zelene ili neke druge s vremenom će izgubiti kredibilitet kod građana i neće imati više utjecaja onako kao što je bilo onda kada su bile nezavisne. Što se tiče samih građana, građani će jasno prepoznati svoj interes i svoju, ono što bi htjeli u tom dijelu. U svakom slučaju kada govorimo o Sinjskoj krajini, Sinjska krajina nažalost propada, Sinjsko polje bi moglo hraniti cijeli Split. Nekada je to tako bilo. U Sinju nema radnih mjesta, u Sinju se ne zapošljava i to je ono o čemu treba raditi u Sinju i na Sinjskoj vlasti da Sinj postane ono što je nekada bio, Sinj je imao veliku gimnaziju, tamo su išli i pohađali tu gimnaziju veliki ljudi. I nadam se da će Sinj konačno jednog dana dobiti rodilište pa da onda alkari mogu biti, razumije./… biti alkari. Ali kažem, građani će prepoznati ono što oni, što udruge zastupaju a one udruge koje budu išle prema kapitalu i prema onome koji ih financiraju, na kraju će se same od sebe ugasiti a imamo već tisuće primjera takvih s obzirom na broj udruga u Hrvatskoj. Hvala lijepo. Zastupnik Josip Borić, javio se za repliku. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Mrsić, vi ste u svojoj raspravi rekli da postoji pokušaj vlasti da guši udruge i da guši civilno društvo. Ja zaista ne znam otkuda vama to. Je li pokušaj gušenja civilnog društva povećanje sredstava temeljem izmijenjene uredbe od igara na sreću u ovoj godini, od ove Vlade? Je li to gušenje udruga ili civilnog sektora? Je li gušenje udruga zabrana nekih aktivnosti tih udruga? Kome je to Vlada ili vlast zabranila da radi ono što misli da treba raditi u civilnom sektoru? Nikome, nikome. Što je problem? Problem je što je SDP stavio svoju ruku na neke od tih udruga i redovito se članovi SDP-a pojavljuju u prvim redovima nekih prosvjeda. Jesu li to prosvjedi civilnih udruga ili udruga civilnog društva ili su to politički prosvjedi? Hoćemo li o tome govoriti? Hoćemo o tome? Je li mi to radimo, je li to rade neke druge stranke? Pa samo vi. Pa gledam nedavni prosvjed na Trgu žrtava fašizma, više zastava radničke fronte nego onih organizatora i kažu udruge civilnog društva. To su SDP-ovi sateliti, oni govore i rade ono što vi mislite. I onda nam održite lekciju i kažete niste vjerodostojni i ne radite ono što treba. Pa pogledajte vašu vjerodostojnost. Kažete sinoć je bio marš za prava žena, Bernardić u prvom redu maršira za prava žena. Danas jedna vaša bivša zastupnica kaže da je tako ostvarila svoja prava, da je gospodin predsjednik stranke ostvario prava žena na način da je između tri žene na listi koje su trebale zamijeniti gospodina Milanović izabrao muškarca. Znači između 3 žene izabrao je muškarca. I vi se borite za prava žena? Pa koga vi lažete gospodo? **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Borić, molio bih da se držite teme. Odgovor na repliku zastupnik Mrsić. tada je na prvim redovima bila supruga predsjednika Vlade, je li tako i još neki članovi HDZ-a su bili u prvim redovima, gospođa Mađarić, koliko se sjećam itd. Prema tome, nemojte imati dvostruke kriterije. Jasno da i mi kao političari i političke stranke u određenim udrugama imamo simpatije a u drugima nemamo ali to je normalno i svugdje u svijetu je to tako i ne možete zabranjivati jedne ili druge ili jedne financirati više, jedne manje zato što vas, što vas manje vole ili što manje volite njihove stavove. A što je šator ispred ministarstva? Šta je bio šator ispred ministarstva? Isto prosvjed jednih udruga branitelja koji su protestirali zbog nekih svojih razloga. Prema tome jel' i to civilno društvo ili ne priznajemo da su braniteljske udruge civilno društvo? I nemojte imati onda dvostruke kriterij. Ako smo dopuštali jedno, moramo dopuštati i drugo. A što se tiče samog ovo što ste spomenuli zadnje ja se ne slažem s time, ja sam to javno i rekao i mislim da SDP mora i raditi ono što je i proklamirao a to znači da ima više žena u Saboru i ja se nadam da će se to i desiti. Ali u svakom slučaju Hrvatska ne bi smjela ići putem kojim idu Mađarska i Poljska i ja se nadam da se to neće desiti u Hrvatskoj.

lijepa. Uvaženi zastupniče Maras, kroz ovu raspravu u biti sa zastupnikom Borićem vi ste na neki način sami sebi odgovorili prije mene na ovu vašu konstataciju a ta je da se u biti većina udruga stavila pod politički nadzor i da su slijedom toga one izgubile onu ulogu koju su trebale imati a samim time došle pod prezir većine javnosti. Vi financirate udruge na način da one moraju podupirati vašu politiku, ne samo vi, naravno i gospoda iz HDZ-a. Mi ćemo to sada lijepo vidjeti za vrijeme lokalnih izbora kada ćete potrošiti stotine milijuna kuna za naslikavanje sa onim udrugama koje su vama srodne, za organiziranje onih prosvjeda, udruga civilnog društva gdje će se pojaviti samo članovi jedne stranke, pa ćete financirati portale udruga na kojem će se provoditi linč neistomišljenika koji ćete vi naručiti i s te strane doista pitanje je toga tzv. civilnog društva je kažem izgubilo svaki svoj smisao. Možda bi doista trebalo u Hrvatskoj ovaj zakon bitno promijeniti, a posebno u smislu financiranja. Evo i vi ste recimo financirali mlade antifašiste 200 tisuća kuna, recite mi po čemu je ta udruga poznata u javnosti. Evo ja stvarno ne znam. Davali ste udrugama da idu na Titov grob, da voze se autobusi tamo. Dok istovremeno udrugama koje stvarno nešto rade, onda se njima daje po 500 ili 1000 kuna, daje im se ZAMP kao neki para porez. I između ostalog vaš ministar uprave Bauk je rekao da broj udruga treba smanjiti, znači on se osobno zalagao za to, on je osobno provodio stečajeve na oglasnim pločama i nemojte onda optuživati za urbanizaciju kad ste ju i sami u biti provodili. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala lijepo. Odgovor na repliku zastupnik Mrsić. Zastupniče Bunjac gospodin Maras je tu ispred mene, ja sam Mrsić tako da to raščistimo. Ali može i Maras odgovoriti, bilo bi isto. Kada govorimo o urbanizaciji Hrvatske onda nije to ono o čemu vi mislite, nego to je prodor jednog načina razmišljanja koja ide za time u prvom redu da se ograniče prava žene na izbor, a onda nakon toga idemo dalje. Ono što se dešava u Poljskoj i u Mađarskoj je i u Hrvatskoj sada u dijelovima našeg društva se vidi i taj način svjetonazora i razmišljanja. Mislim da hrvatsko društvo nije društvo niti Mađarsko, niti Poljsko i da će se oduprijeti toj jednoj puzajućoj konzervativnoj revoluciji. Vi bi ukinuli sve udruge i onda bi vjerojatno ostao samo Živi zid, jer i Živi zid je udruga. Sve političke stranke su udruge. Dakle, ako bi ukinuli sve udruge ukinuli bi i sami sebe ili želite reći da ste vi jedini koji zastupate interese građana, a da su svi drugi potplaćeni ili da ih plaća netko da promovira određene političke interese. Jasno da i udruge i dio udruga zastupa određene političke interese jer je to udruženje građana koji također imaju svoje političke interese koje žele promovirati kroz udrugu što je, što sam cijelo vrijeme govorio da su udruge cvijet demokracije jer ih ima i lijevo i desno, ima ih i prokomunističkih i procrkvenih i proklerikalnih ali je to sve civilno društvo. I ono što se trebamo zalagati kada